oli maal elamise päev. Ma loodan, et paljud osalesid, nii nagu ma soovitasin, eelmine nädal nendel üritustel erinevates omavalitsustes. 21 omavalitsust kutsus enda juurde vaatama. Ja me kutsume üles Vabariigi Valitsust kindlasti jätkama erinevaid toetusi ja meetmeid, mis aitavad inimestel maal elada ja maale asuda. Trend on positiivne. Linnavurled vaatavad järjest rohkem maapiirkondades ringi. Kinnistud on üles ostetud, aga et ehitada maja, et osta maja, et renoveerida korterit, selleks on jätkuvalt vaja riigi toetusmeetmeid, sest kinnisvara hinnad on nii madalad, et tavaliselt pangad eriti appi ei kipu tulema, kui riik oma garantiidega või toetustega seda ei toeta. Nii et teeme ettepaneku välja töötada täiendavad meetmed. Kindlasti tuleks jätkata üürielamuprogrammi, just nimelt maapiirkondades, ja hajaasustuse programmi täiendada kaugtöö võimaluste arendamisega. on vajalikud erinevad meetmed, mis toetavad eluaseme soetamist-renoveerimist. Kutsun teid kõiki seda eelnõu toetama!

Jah. See eelnõu oli esialgselt esitatud Riigikogu liikmete nimel, aga kodu- ja töökorra seadus näeb ette võimaluse esitada seda ainult fraktsiooni või komisjoni nimel. Nii et nüüd on ta loodetavasti korrektselt esitatud ja me saame ta menetlusse võtta.Kalle Grünthal, palun! Austatud kolleegid! Enne kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitab eelnõu, ma tahaksin teha ühe väikese lihtsa testi. Öelge palun,

Austatud ettekandja, meil on praegu eelnõude esitamise aeg. Küsimuste esitamise aeg on hiljem. Jah, aitäh! Isegi proua Kaja Kallas ei tõstnud kätt, see on väga hea märk. Asi on nüüd selles, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tahab seista inimeste tervise eest ja leiab, et vähiprobleem on Eestis väga suur. Rääkisin täna nii Hele Everausiga kui ka Sotsiaalministeeriumi töötajatega, kes ütlesid, et vähki haigestumise tendents on tugevnev.

ega ka kantserogeensuse uuringuid, ehk siis ei ole uuritud seda, kas need ravimid mõjutavad geneetikat või tekitavad vähki.

inimeste tervise eest ja me oleme seisukohal, et igasuguste ravimite osas peab olema läbi viidud põhjalik teadusuuring. Palun eelnõu toetada! Jah, Aitäh! Valitsuse esindaja Heili Tõnisson, palun! Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu ja esitab kümme Riigikogu otsuse eelnõu. Esiteks, kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister. Teiseks, 2022. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Kolmandaks, Riigikogu otsuse "Riigi 2021. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Ja nüüd veel üheksa Riigikogu otsuse eelnõu, nõndanimetatud missioonid. Esiteks, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel". Teiseks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini". Kolmandaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis". Neljandaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve". Viiendaks, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus". Kuuendaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis". Seitsmendaks, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus". Kaheksandaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis". Ja üheksandaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Egiptuses, Iisraelis, Liibanonis ja Süürias". Eelnimetatud üheksa Riigikogu otsuse eelnõu menetlemisel esindab Vabariigi Valitsust kaitseminister. Kõik need eelnõud on esitatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen vastu võtnud 14 eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt kodu‑ ja töökorra seadusele. Head kolleegid, teeme nüüd kohaloleku kontrolli.

Kohalolijaks registreeris ennast 84 Riigikogu liiget, puudub 17. Ja läheme töönädala päevakorra kinnitamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 3. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Päevakorra kinnitamise poolt hääletas 81 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Päevakord on kinnitatud. Ja läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Enn Eesmaa, Marko Šorini, Marek Jürgensoni, Kaido Höövelsoni, Igor Kravtšenko, Erki Savisaare, Taavi Aasa, Dmitri Dmitrijevi, Jüri Ratase, Marika Tuus-Lauli, Viktor Vassiljevi, Mihhail Stalnuhhini, Jaak Aabi ja Tõnis Möldri 19. juulil 2022 esitatud arupärimine eestikeelsele haridusele ülemineku ettevalmistuste ja kulude kohta (nr 142). Ma palun arupärijate esindajaks siia kõnepulti Riigikogu liikme Enn Eesmaa. Auväärt kolleegid! Lugupeetud peaminister! Tulenevalt Reformierakonna, Isamaa ning sotsiaaldemokraatide kokkuleppest, on Eestis plaan kiirendatud korras üle minna eestikeelsele haridusele. Plaanite seda teha pigem kiiremini kui aeglasemalt ja üleminekuaja alustamine on toodud juba aastasse 2024.Selle kava juures puudub konkreetselt paika pandud ja selgelt lahti mõtestatud tegevusplaan, et tagada kõigile kvaliteetne haridus. Oluline on, et õpilased oleks oma haridusteel Nagu teame, juba praegu on väga raske leida kooli õpetajaid. Täna ei ole teada, et Haridus- ja Teadusministeerium oleks teinud olulisi ettevalmistusi, tagamaks praegusegi süsteemi juures piisavalt pedagooge. Teie pakutud üleminek aga vajab veel olulisel määral õpetajaid juurde. Õpetajate juurdekasvu tagamiseks on vaja vähemalt viieaastane perspektiiv, et õppija saaks lõpetada magistriõpingud ja seejärel tööle on kokku viis küsimust. Nendest esimene kõlab nii: "Teie poolt kokku lepitud eesti õppekeelele üleminek haridusasutustes nõuab olulisel määral juurde piisava kvalifikatsiooniga õpetajaid. Milline on prognoos – palju on õpetajaid juurde vaja ja kuidas plaanitakse katta täiendavate õpetajate vajadus?" Kuna küsimusi on viis, siis, lugupeetud peaminister, ehk te olete nii hea ja loete enne küsimuse ette, kui hakkate vastama. Aitäh! Ma palun nüüd arupärimisele vastamiseks kõnepulti peaminister Kaja Kallase.

kvalifikatsiooniga õpetajaid. Milline on prognoos – palju on õpetajaid juurde vaja ja kuidas plaanitakse katta täiendavate õpetajate vajadus?" Vastus. Harjumaa ja Ida-Virumaa kohalikes omavalitsustes töötab kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaid õpetajaid kokku 912, neist 653 ei oma magistrikraadi tasemele vastavat haridust. Suurim kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate õpetajate osakaal on väikestes erakoolides. Kõige suurem riigikeele oskuse nõuetele mittevastavate õpetajate osakaal on Narvas ja Sillamäel. Koolieelsetes lasteasutustes töötab kokku umbes 1900 õpetajat, kellest umbes kolmandiku riigikeele oskuse tase on alla B2- ja pooltel alla C1‑taset. Madalam riigikeele oskuse tase on Ida-Virumaal: Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel. Suhteliselt rohkem on eesti keele oskajaid Tallinna lasteaedades. Keeleameti kogutud andmete kohaselt vajas 2021. aasta sügise seisuga Ida-Virumaal 1524 ja Harjumaal 656 haridustöötajat täiendavat eesti keele õpet. Tegelik õpetajate vajadus sõltub sellest, kui paljud kvalifikatsiooninõuetele ja keelenõuetele mittevastavad praegu koolis töötavad õpetajad on valmis panustama keeleõppesse ja tasemehariduse omandamisse, mille pakub välja eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava. Kõiki praegu vene õppekeelega töötavaid õpetajaid ei ole vaja välja vahetada, pakume neile võimalusi kvalifikatsiooni või kompetentsi tõstmiseks. Teine küsimus: "Kas on plaanitud suurendada oluliselt õpetajate koolitustellimust ja kuidas on võimalik nii lühikese ajaga saada juurde olulisel määral uusi kvalifitseeritud õpetajaid erinevates ainevaldkondades?" Vastus. Juba käesoleva aasta 6. jaanuaril, kui olime koos koalitsioonis ja kuulasime ära toonase haridus- ja teadusministri Liina Kersna ettekande õpetajate järelkasvu tegevuskavast, sai seda ka arutatud. Toona tõi minister välja, et selleks, et Eestis oleks piisavalt pädevaid ja motiveeritud õpetajaid, peab õpetajate palga kasv jääma riiklikuks prioriteediks. Saan teile kinnitada, et seda suunda me jätkame. 2023. aasta eelarve aruteludel suurendasime õpetajate palgafondi täiendava rahaga. 2023. aastal saab õpetaja keskmine palk koos lisatasudega olema umbes 2000 eurot. Ida-Virumaal eesti keeles õpetava õpetaja palka arvestatakse koefitsiendiga 1,5, mis peaks tõstma Ida-Virumaal eesti keeles õpetava õpetaja kuupalga järgmise aasta sügisest 3000 euroni. Õpetajate järelkasvu kindlustamiseks on ette nähtud täiendav rahastus ülikoolides õpetajakoolituse vastuvõtu suurendamiseks: täiendavate õppekohtade lisarahastus prioriteetsetel õppekavadel 2022–2025, nagu näiteks matemaatika, loodusained, loodus-reaalainete mitme aine õpetajad, eripedagoogika ja kaasav haridus, keeled ja mitmekeelsus koolis, koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas, keeleõpetaja mitmekeelses koolis. Praeguse rahastamismudeli baasil on ülikoolid valmis juurde looma 342 lisaõppekohta aastas, sealhulgas 172 õppekohta bakalaureuse õppekaval, 145 õppekohta magistriõppekaval ja 25 õppekohta integreeritud õppekaval. Koostöös ülikoolidega on võimalik õpetajatel ennast täiendada mikrokraadiga, mida läbides on võimalik nii kvalifikatsioonile vastava tasemehariduse omandamine kui ka pedagoogilise ja didaktilise kompetentsi tõstmine. Kolmas küsimus: "Missugused eeldused tuleb ette näha, et ei kannataks praegune õppekvaliteet ja et see pigem tõuseks?" Vastus. Haridus- ja Teadusministeerium toetab eestikeelsele õppele üleminekut koolides kooli pidajate nõustamise korraldamisega senisest suuremas mahus, erinevate temaatiliste koolituste võimaldamise ning erinevate gruppide õpilaste eesti keele oskuse seirega, et varakult pakkuda koolidele tuge. Haridus- ja Teadusministeerium võimaldab järgmisi tegevusi: korraldab eesti keele kui teise keele tasemetöid alates alusharidusest ja põhikoolis kogu valimile neljandas ja seitsmendas klassis, et varakult kaardistada erinevate gruppidena eesti koolis õppivad erineva emakeelega õpilased, vene õppekeelega koolide õpilased, keelekümblusprogrammi kuuluvad õpilased, pilootprojekti õpilased ja keeleõppelüngad ning lähtudes analüüsist planeerida edasised tegevused. Neljas küsimus: "Kui palju vahendeid plaanitakse eraldada eesti keelele üleminekuga seotud kulude katteks?"

Viies küsimus: "Eesti õppekeelele ülemineku puhul on oluline teise emakeelega laste õpetamise metoodika. Kas täna on olemas selleks spetsiaalselt loodud metoodikad ja millal need on välja töötatud? Kas on plaanis välja töötada uusi kaasaegseid metoodikaid ja kuidas on tagatud kõikidele õpetajatele vastavate metoodikate õpetamine?" Vastus. Õppeasutustes toimub keeleõpe rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikate alusel, nagu lõimitud aine- ja keeleõpe, kommunikatiivne keeleõpe ja eklektiline meetod, lähtudes Euroopa keeleõpperaamistikust ning võttes õpetamise võtetes arvesse õpilaste vanust, individuaalsust, õpikogemust ning taset keeleõppes. Keelekümblusprogramm kui tunnustatud programm jätkab tavapärast laienemist. Koolid rakendavad keelekümblusmetoodikat ning lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikat. Alates aastast 2018 kuni aastani 2024 rakendatakse alusharidusasutustes pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" ja aastatel 2020–2026 pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis". Üleminekul eestikeelsele haridusele omavad need projektid olulist tähtsust ligi 200 eestikeelse lisaõpetaja rakendamisega lasteaedades ja koolides ning sealsete õpetajate kompetentsi suurendamisel keeleõppemetoodikate rakendamisel eesti keelest erineva emakeelega õpetajate õppemeetodite valiku laiendamisel projektiga kaasnevate erinevate meeskonnakoolituste ja tandemõppe praktikate rakendamise abil. Tartu Ülikooli Narva Kolledž on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel välja töötanud ainete lõimimise juhendi teisele ja kolmandale kooliastmele. Juhendmaterjali eesmärk on näidata lõimimisvõimaluste kasutamist erinevates ainetes sõltumata õppekeelest ning tuua praktilisi näiteid erinevate tegevuste ja harjutuste kujul. Aitäh! Aitäh, austatud peaminister! Teile on ka küsimusi. Merry Aart, palun! Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud minister! Mingi aeg tagasi võttis Riigikogu vastu alushariduse seaduse, kus oli ette nähtud 50% muud keelt ja 50% eesti keelt. Nüüd on selle seaduse viljad täiesti olemas. Väga õnnetud on piiriäärsed lapsed ja piiriäärsete laste vanemad, eriti lõunapiiri ääres, kus on tekkinud situatsioon, et meil on Eesti venelased, on Läti venelased, sest Lätis on lätikeelne haridus, on mõned segaverelised mustlased ja ka eestlased. Kui küsida, kes on väga õnnelik, siis tegelikult kõik selles mõttes, et õpetajatel ei ole aega enam eesti lastega tegeleda. Muukeelsed lapsed muutuvad agressiivseks, sest nad tunnevad ennast pahasti. Eesti lapsed on väga õnnetud sellepärast, et keegi nendega ei tegele, nende haridus jääb tunduvalt kehvemaks, kui ta muidu võiks Ma küsiksin niimoodi: milline on siin lahendus? Kas me tõesti tahame niimoodi edasi minna? Mina näen, et see viib meid ühel hetkel katastroofini. Aitäh, ei taha niimoodi edasi minna. Sellepärast me tulemegi põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse muudatustega, et minna üle eestikeelsele haridusele, et haridus oleks igal pool

Alustan sellest, et te möödunud nädalal esinesite rahva ees teatega. See sõnum oli äärmiselt ära pikitud. Küll oli seal mobilisatsioonist juttu,

Eesti inimesed olid paanikas. Kõige hullem oli veel see, et Venemaa sotsiaalmeedias ringles reedel täiesti avalik seisukoht, et Eesti riik on kuulutanud Venemaale sõja. Ilmselgelt te ei ole aru saanud, et see pöördumine ei olnud Riigikogu infotund. Seoses eeltooduga ma nõuan teie tagasiastumist praegu, kohe ja viivitamatult, sest müügimehe ametikoht Bauhofis ... Palun küsimus! Palun Aitäh! Ilmselt ei ole ka teie aru saanud, et see ei ole praegu Riigikogu infotund, vaid arupärimisele vastamine. Ja arupärimine on eestikeelsele haridusele ülemineku ettevalmistuste ja kulude Mihhail Lotman, protseduuriline küsimus, palun! Austatud esimees, kas te saaksite selgitada, kes Eesti inimestest sattus paanikasse? Ma ei tunne ühtegi. Ma ei tea, mis andmetele põhineb kolleeg Grünthali väide, et Eesti inimesed sattusid paanikasse. See nüüd ei olnud protseduuriline küsimus ja mulle käiks ka üle jõu, austatud kolleeg, seda välja selgitada. Aga läheme edasi. Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Mul on kogemus kooli juhtimise tasandil just Ida-Virumaal ja eesti koolis ja ma tean, kui keeruline on vene keelt kõnelevast perekonnast pärit laste, kuidas öelda, keeleõpe, kui perekond toetab teda suhteliselt, kuidas kuidas öelda, niimoodi raskelt. Kuidas me plaanime ikkagi meie linnades, näiteks Narvas ja Sillamäel, kus on tohutult palju rohkem vene keelt kõnelevaid lapsi kui eestlaseid, ikkagi viia selle keeleõppe sisse niimoodi, et eestlased ise seal ei kannata? Küsimus on selles, et kui me paneme [3000] euri õpetaja palgaks, siis eesti koolidest needki õpetajad võivad ära minna. Ma ei tea, kuidas seda asja tulevikus lahendada. Ja kiire küsimus sinna juurde: kas ei peaks ikkagi riigistama need koolid ära seal, mis on venekeelsed? Aitäh! Alustan sellest viimasest küsimusest. Tõesti, me oleme juba suurendanud seda riigipoolset osa põhikoolide pidamisel. Näiteks Narva Narva Eesti Gümnaasiumi pidamise andis Narva linn riigile üle 1. septembril 2021. Lisaks on ka Kohtla-Järve kooli pidamise üleandmine eestikeelse hariduse tegevuskavas

Liina küsimuse kord, siis tema vastab täpsemalt. Aga põhimõtteliselt, jah, on küsimus, et meil on kohalikke omavalitsusi, kes ei ole huvitatud eestikeelsest haridusest ja ei soovi sellele üle minna. Seetõttu riik peab sekkuma. Luues kaasaegsed õpitingimused, me loome lisamotivatsiooni eesti keelt õppida, sest nendes koolides on parem õppe, parem hariduse kvaliteet. Jah, õpetajatele, kes lähevad Ida-Virumaale, on kõrgem palk ette nähtud, et sinna õpetajaid ikka tuleks. Ja loomulikult seal on terve rida muid teemasid, mis on kogumis eesti kogukonna jaoks olulised: elamistingimused, perede võimalused ja nii edasi, et eesti kogukond seal seal suureneks ja ka Narva inimesed saaksid rohkem eesti keelt rääkida. Ma lihtsalt toon sellise näite, et kui ma käisin Narva volikogus rääkimas nendega seoses selle Narva tankiga, siis seal oli tõlk. Oli nii, et mina rääkisin eesti keeles, mulle vastati vene keeles ja minu käest küsiti vene keeles. Kui ma kutsusin needsamad inimesed Stenbocki majja, siis nad kõik rääkisid väga ilusat eesti keelt. Väga ilusat eesti keelt! Tegelikult neile tuleb lihtsalt anda võimalusi eesti keeles rääkida. Ja me peame tegema pingutusi, sest eesti keelt ja kultuuri tuleb kaitsta ja hoida, ja seda ka nendes piirkondades, kus see praegu probleemiks on. Aitäh! Peeter Ernits, protseduuriline küsimus, palun! oli. Hea juhataja, tõesti, protseduuriline. Kuulsin, et kolleeg Lotman elab siin elevandiluust tornis. Tema ei ole kuulnud midagi, et inimesed valitseja esinemise peale sattusid paanikasse. Kinnitan siin praegu, et ma ei ole pikka aega pidanud nii palju inimesi rahustama. Ei mäletagi seda aega. Nii et valitseja on saavutanud ma ei tea mis eesmärke. Igal juhul nii oli. See ei olnud ka protseduuriline küsimus. Püüame, head kolleegid, kodukorras püsida ja esitada praegu küsimusi ettekandjale. Läheme edasi. Jaak Aab, palun! Tänan, austatud juhataja! Hea peaminister! Jah, see loetelu Ida-Viru koolidest, kus me koos valitsuses olles lahendasime nii investeeringuküsimused kui ka sisuküsimused. Ma arvan, et põhimõtteline otsus

Te ütlesite, et sellega peaks jätkama. Palju on rahalisi vahendeid nende pilootprojektide jaoks teil tulevastel aastatel arvestatud? Ega te ei pane kohalikule omavalitsusele ülesandeid, mis rahaga pole kaetud? Aitäh! Aitäh! Jälle pean tõdema, et palju toredaid ja häid asju saime koos teiega ära tehtud. Aitäh teile selle eest! Aga kõigepealt ma peaks ütlema, et et kui te tahate hästi spetsiifilisi vastuseid, siis ma soovitan teil kutsuda siia haridus- ja teadusministri. Selge on see, et peaministrina ma üldiselt olen kursis, aga nüüd ma otsin seda rida eelarvest. Tema kindlasti leiaks selle kohe üles.

sest me soovime õppekohti juurde avada ja oleme rahastanud seda. Või on see ülikoolide võimekus seda teha? Ja kui on meil õppetellimus tehtud selle arvu peale, siis milliseid motivatsioonimeetodeid või ‑pakette me kasutame, et noori õpetajaks õppima motiveerida? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt, meil on ülikoolide autonoomia. See tähendab seda, et ülikoolid ise otsustavad, mida nad õpetavad ja mida nad ei õpeta ja kui palju [õpetavad]. Need 342 lisaõppekohta

ülikooliõpe tagada. See muidugi ei puuduta ainult õpetajate õpetamist, vaid üldse. Aga selge on see, et meil endiselt on ülikoolide autonoomia ja ülikoolid ise otsustavad, kui palju nad õpetavad.

Te lugesite need vastused nii kiiresti paberi pealt vuristades maha, et ausalt öeldes oli võimatu täpsemalt kõigest aru saada. Ilmselt oleks ikkagi parem enam-vähem nagu peast vastata.

Ja ma kohe teile ka ütlen: meil on lõimitud aine‑ ja keeleõpe, selline metoodika, kommunikatiivne keeleõpe ja eklektiline meetod, lähtudes Euroopa keeleõpperaamistikust. Need kõik võtavad arvesse õpilase vanust, individuaalsust, õpikogemust ja taset keeleõppes. Keelekümblusmetoodika on ka üks selline metoodika.

ained tulevad [järjest] juurde, samamoodi nagu tal keeleoskust tuleb juurde. Kui keegi jääb keelega hätta, kuigi ta ainet näiteks valdab, siis aidatakse ta keeles järele. Ma eeldan, et see toimib meil enam-vähem samamoodi. Aitäh! Liina Kersna, palun! Aitäh! Kõigepealt, hea Kaja, sa ütlesid kõik ära, mis me eelmise valitsusega tegime: kaks kooli riigistasime ja kahe venekeelse põhikooli renoveerimist toetasime valitsuse poolt. Aga meil oli täna kultuurikomisjonis väga põhjalik eestikeelsele haridusele ülemineku reformi arutelu ministeeriumi ametnikega. Saime ülevaate kooskõlastusele saadetud eelnõust, uuendatud eestikeelse hariduse tegevuskavast uuendatud eestikeelse hariduse tegevuskavast ja ka järgmise aasta riigieelarvelistest vahenditest, mis selle reformi käimalükkamiseks investeeritakse. Ambitsioon on väga suur: eesti keele arengukava kohaselt me pidime eestikeelsele haridusele üle minema aastaks 2035,

Siin on arupärimine ülemineku ettevalmistuste [kohta]. 31 aasta jooksul on haridusministri kabinetis istunud kaks inimest: praegune minister Lukas ja Mailis Reps. te oskate, austatud valitseja, öelda, kes neid takistas selle 31 aasta jooksul ettevalmistusi tegemast eestikeelsele haridusele üleminekuks? Põhilise osa ajast istusid nemad seal. Aitäh! Küsimused, mis puudutavad Mailis Repsi või Tõnis Lukast, soovitan esitada neile. On olnud ka teisi haridusministreid, aga mis takistas Mailis Repsi või Tõnis Lukast, küsige nende käest. Aitäh! Selles formaadis on igal Riigikogu liikmel üks küsimus. Aga sõnavõttudeks on mikrofon avatud, seal võib retoorilisi küsimusi hulgaliselt esitada. Erki Savisaar, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Ma sain teie vastustest aru, et õpetajate puudujääk on meilcirca500 õpetajat aastas, keda tuleks juurde koolitada.

üliõpilasi, kes sellele erialale astuks, või ei ole neil omal piisavalt õppejõude, et seda õpet läbi viia. Mis on see motivatsioon ülikoolidele, mis paneks neid erinevate ainete õpetajaid juurde koolitama ja mis on see motivatsioon üliõpilastele, kes võiksid sellele erialale astuda, et siis lõpuks saada tõesti õpetajaks? Aitäh! Kõigepealt ma tahan öelda, et üks on täiesti uute õpetajate koolitamine. Need on inimesed, kes lähevad ülikooli õpetajaks õppima. Teine on see, nagu ma alguses

Enn Eesmaa, palun! Austatud peaminister! Minu küsimus on üsna otseselt seotud tänase põhiteemaga, millele te vastate. Tänane Delfi oma juhtkirjas üllatas meid sellise lausungiga, et Eesti on löönud käega ukrainlaste õpetamisele. Ma loodan, et te olete seda jõudnud vaadata või teile on ette kantud, et selline materjal on seal olemas. Ja kuigi seal on põhiline kangelane keegi müstiline Annika, kellele peab helistama ja kes peaaegu üksi Eesti Vabariigis tegeleb nende probleemidega, on seal ka rohkem sisulisi asju. Üks nendest on see, et Delfi ei saa aru, miks Ukraina lapsed pannakse üks klassiaste madalamale õppima, kui nad Eestis kooli lähevad. Ma saan aru, et te ei ole seda materjali lugenud. Kas Delfi teeb valitsusele liiga või on seal ka mingi teie jaoks juba ammune murekoht sees? Aitäh! Kõigepealt, jah, vabandan, ma ei ole seda lugenud, sest ma olin sellel lisaõppekogunemisel ja järjest siin koosolekutel. Aga mis puudutab ukrainlaste õpetamist, siis selge on see, kui me oleme vastu võtnud Ukraina sõjapõgenikke, kellest 41% on lapsed, siis kõik see, mis puudutab ukrainlaste haridust, on uus probleem, millega me varasemalt pole pidanud tegelema. Suur probleem on see, et paljud nendest lastest ei ole kuskil ka kirjas. Meil on Eestis selline kord, et kõik koolikohuslased lapsed peavad olema omavalitsusel teada. Isegi kui nad on koduõppel, nad peavad olema mingis koolis kirjas, aga kõik Ukraina lapsed ei ole. See on üks pool. Teine pool on see, et ukrainlaste integreerimine on toonud tõesti koolidele ja klassidele lisakoormust. Kuidas sellega toime tulla? Ja me ei ole sellega varasemalt

lapsed pannakse üks klassiaste madalamale – ma ausalt öeldes ei oska sellele vastata. Ma võin oma eeldusi pakkuda, aga ma pigem ei hakka seda tegema, sellepärast et mõistlikum on küsida Haridus‑ ja Teadusministeeriumist konkreetselt. Mul selline info

Ja see on seis, mille me oleme hetkel fikseerinud. Aga missugune peaks olukorras, kus meil on üle 50 000 slaavikeelse inimese riiki tulnud ja eelmisel nädalal tuli Venemaalt

inimesed, kes käivad edasi-tagasi üle piiri, kes on Vene kodanikud. Siseministeerium saadab selle kohta ka täpsustavad andmed. Need numbrid, mida te kasutate, ei vasta tõele.

tööle minna, nende lastel on õigus kooli minna. Aga jah, need numbrid ei ole sellised. Vastupidi, meie oleme oma piiri ju

millega opereeritakse – need on meie oma inimesed, kes käivad üle piiri edasi-tagasi. Anastassia Kovalenko‑Kõlvart, palun! austatud juhataja! Austatud peaminister! Alles hiljuti oli siin Riigikogu ees õpetajate meeleavaldus ja oli võimalus nendega rääkida. Ja tegelikult on tänane probleem see, et ega meil ei ole ainult eesti keele õpetajate puudus, vaid üleüldse eestikeelsete õpetajate puudus, olgu see matemaatikas, füüsikas või keemias. Kas te ei karda seda, et kui meil tuleb selline kiire üleminek,

Jaa, kindlasti on siin erinevaid murekohti, millega tuleb tegeleda. Mida ma tahan õpetajate puuduse kohta öelda: me peame tegelikult ausalt vaatama otsa ka

toob muidugi kaasa uusi murekohti. Aga positiivne on see, et tegelikult ka need, kelle kodune keel ei ole eesti keel, saavad aru, et eestikeelses koolis saab parema hariduse. Ja see peaks tooma kaasa selle, et

Keel tuleb paremini, kui see ei ole ainult õppetundide keel, vaid ka suhtluskeel. Nii nagu üks õpetaja ütles: nad räägivad sõpruse keeles. on selles ... Aitäh, austatud eesistuja! Hea peaminister! Ma annan teile võimaluse natuke parandada neid numbreid ja seda, mis te vastasite Moonika Helmele. Tõepoolest, see üle 30 000 – 34 000 või 35 000, mis see täpselt ongi – on need, kes on saanud rahvusvahelise kaitse. Aga see ju ei ole sugugi kõik, kes siia on tulnud. Me teame, et tegelikult on tulnud ligi 60 000, aga kõik ei ole seda [kaitset] Me tegelikult ei teagi, mida need inimesed teevad. Ja samal ajal alates maikuust ei ole ju meie lõunapiiril absoluutselt registreeritud neid tulijaid, nii et neid võib olla kõvasti üle

Kõigepealt juhin tähelepanu, et meil on arupärimine teemal "Eestikeelsele haridusele ülemineku ettevalmistused ja kulud". Kui te soovite konkreetselt selle teema kohta küsida, siis te võite küsida infotunnis. Või võite esitada arupärimise ja me saame neid numbreid jagada. Mul ei ole neid praegu kaasas

Aitäh, austatud peaminister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Läheme läbirääkimiste juurde. Jaak Aab,

Ma arvan, et see küsimus, mida me arutame, on väga oluline. Tegelikult on kõigis viimastes valitsustes valitsuskabineti liikmed, haridus- ja teadusministrid selle küsimusega päris aktuaalselt kokku puutunud. Ja mõne müüdi ümberlükkamiseks ma täna siin sõna võtangi. Küsimus oli, kas Lukas ja Reps on midagi ette võtnud. Eks kõik on midagi ette võtnud. Tuletan meelde, et just Mailis Reps alustas neid pilootprojekte, mille käigus riik tuli täiendavalt appi kohalikele omavalitsustele, et palgata eestikeelseid õpetajaid nii lasteaedadesse kui põhikoolidesse. Jah, rahaküsimused on alati olnud, ei ole olnud piisavalt raha. Teisest küljest ka pilootprojekt näitas, et ega neid õpetajaid väga lihtne leida ei ole. Ikkagi see õpetajate ettevalmistus, õpetajakoolitus, mida küll viimastel aastatel tõesti on üritatud täiendada ka halduslepingutes ülikoolidega. Eriti just, nagu siin mainiti, on see täiendõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise küsimus. Aga noh, ma ütleksin nii. Kui hinnati esialgu seda pilootprojekti, kui palju siis on vaja neid lasteaiaõpetajaid, et igas rühmas oleks vähemalt üks eestikeelne õpetaja – me räägime siis venekeelsetest lasteaedadest –, siis kogu numbriks saadi kuskil 800.

Ja ka siis, kui oli kevadel siin suur debatt selle üle, kas alusharidust puudutava seaduse [muutmise] eelnõu toetada, siis tegelikult meie kriitika oli just selles, et ei olnud ette nähtud see sisu ja rahalised vahendid, millega kindlustada,

toetasime. [Nüüd,] see eestikeelsele haridusele üleminek – eks me neid eelnõusid täpsemalt näeme, ka riigieelarvet loeme väga põhjalikult. Meie põhiline üleskutse on, et kellegagi ei ole siin vaja võidelda.

Seal on vaja tugiõpet, seal on vaja abiõpetajaid. Me teame, et näiteks Ukraina sõjapõgenike laste puhul suudeti eraldada täiendavat pearaha, et sisseelamine käiks kiiremini. Kindlasti tasuks mõelda sama peale eestikeelsetes koolides, kui sinna lähevad venekeelsed lapsed, ja teistpidi ka venekeelsetes koolides. Kõik need hüüdlaused ja kampaaniad üleminekuks, kui pannakse täpsed tähtajad, ei [tohi] kahjustada õppekvaliteeti. Ma kardan, et me oleme siin üht-teist juba maha maganud ja venekeelsete koolide õppekvaliteet ilma õppe sisu kindlustamata ongi kahjuks langenud. Sellepärast me räägimegi, et venekeelsete koolide lõpetajad võib-olla ei ole konkurentsis sama kõrgel tasemel kui eestikeelsete koolide lõpetajad.Nii et väga palju on tegemata tööd. Ma väga loodan, et need tähtajad, mis siin ette pannakse, esiteks on kaetud kohalikele omavalitsustele eraldatavate täiendavate ressurssidega, mitte ei panda lihtsalt tähtajalist kohustust, öeldes, et peate ära tegema. Enamik lasteaedu ja koole on siiski omavalitsuse omanduses. Aga kahjuks ma ei näinud ühtegi numbrit linnade-valdade liidu ja riigi läbirääkimistel. Meie oleme alati nõus kaasa mõtlema just sisu üle. Tähtajad ei ole olulised, sisu on oluline. Aitäh! Aitäh! Liina Kersna, palun! Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Suur tänu Keskerakonna fraktsiooni saadikutele nii olulise teema tõstatamise eest siin Riigikogu auväärses saalis! Eelmises valitsuses ma haridus- ja teadusministrina tegutsesin väga teadlikult ja sihikindlalt eestikeelsele haridusele ülemineku eesmärgi nimel. Üks esimesi asju, mis sai tehtud, oli selliste eestikeelsete põhikoolide toetamise meede, kus juba praegu õpib teise emakeelega lapsi rohkem kui 10%. See toetus sai rakendatud ja tänane koalitsioon laiendab seda ka eestikeelsetele lasteaedadele. Sinna läheb rohkem kui 3 miljonit eurot, ja just nimelt selleks, et et toetada teise emakeelega laste kohanemist eestikeelses haridussüsteemis. Me tegime ekspertidega koostöös eestikeelse hariduse tegevuskava, mis lähtus eesmärgist, mis tuli eesti keele arengukavast, ehk siis aastaks 2035 2035 minna üle eestikeelsele õppele. Me töötasime välja uued ambitsioonikamad õppekavad, lisasime rohkem eesti keele tunde venekeelsetes koolides. koolides. Riigistasime tõesti kaks kooli Ida-Virumaal, ühe Narvas, ühe Kohtla-Järvel, ja toetasime kahe suure venekeelse põhikooli renoveerimist kokkuleppega, et esimesest klassist need koolid alustavad varajase keelekümblusega ehk 100% eestikeelse õppega. Ja veel minu ametiaja lõpus muutsime ära ka õpetajate ja koolijuhtide ja tugipersonali kvalifikatsioonitingimused ja lisasime kvalifikatsioonitingimustesse ka riigikeele oskuse nõude. Me teame, et meil on enam kui 2000 sellist haridustöötajat, kes sellele nõudele ei vasta. Täna meil oli kultuurikomisjonis pikk arutelu eestikeelsele haridusele ülemineku ettevalmistamise teemal ja tõesti, pärast seda arutelu tunnen mina ennast palju kindlamalt. Ambitsioon on seatud viis aastat: aastaks 2030 peaksid olema kõik Eesti koolid eestikeelsed koolid. Ja Haridus- ja Teadusministeerium on teinud väga lühikese ajaga väga intensiivset tööd. On valmistatud ette seaduseelnõu ja on eestikeelse hariduse tegevuskava uuendatud uute eesmärkide valguses. On hästi oluline, et meil tegelikult läbi aegade kõige suurem valdkonna eelarve on järgmisel aastal. Ka sel aastal oli see läbi aegade kõige suurem, aga järgmine aasta on see tõesti märkimisväärselt suurem. Meile öeldi kultuurikomisjonis, et 41 miljonit eurot lisaraha tuleb valdkonda juurde. Ja põhimõtteline otsus, et eesti keeles õpetavad õpetajad Ida-Virumaal saavad märkimisväärselt kõrgemat palka – seda selleks, et meelitada ka teistest piirkondadest õpetajaid Ida-Virumaale –, on väga oluline nii alushariduses kui ka põhihariduses. Luuakse koolide nõustamise süsteem ülikoolidega tõesti tehakse kokkulepped, et õpetajaõppe õppekavade arvu oluliselt suurendatakse. Selleks aastaks me suurendasime juba 114 õppekoha võrra. See läks maksma enam kui 1 miljon eurot ja järgnevatel aastatel see oluliselt kasvab. Nii et väga palju jõudu tööle valitsusele! Siht on õige, plaanid on paigas. Nüüd on aeg käised üles keerata ja neid plaane realiseerima hakata. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soove Riigikogu liikmetel ei ole. Peaminister ei soovi lõppsõna. Siis on meil esimene arupärimine läbitud. Saame minna teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Jaak Aabi, Enn Eesmaa, Marek Jürgensoni, Kaido Höövelsoni, Marko Šorini, Igor Kravtšenko, Mailis Repsi, Erki Savisaare, Taavi Aasa, Dmitri Dmitrijevi, Jüri Ratase, Marika Tuus-Lauli, Viktor Vassiljevi ja Mihhail Stalnuhhini 19. juulil 2022. aastal esitatud arupärimine Reformierakonna, Isamaa ning sotsiaaldemokraatide koalitsioonileppe maksumuse ja järgmise aasta riigieelarve kohta. Arupärijate esindajana palun Riigikogu kõnepulti Riigikogu liikme Jaak Aabi.

tõesti 19. juulil. Siis olid ju värsked uudised praeguse valitsuskoalitsiooni kokkulepete kohta, kus räägiti erinevatest lubadustest. Selle rahalist mahtu oli küll keeruline hinnata, käisid läbi erinevad jupid, ja sellepärast me selle arupärimise tegime. Eks nüüd on veidi informatsiooni rohkem ja ma usun, et sel nädalal tõenäoliselt valitsus annab üle järgmise aasta riigieelarve.

Aga 11. juulil Kaja Kallase poolt Delfile antud intervjuu kohaselt lähevad need lubadused riigile kokku maksma 267–290 miljonit eurot. Meie arvates need ei olnud asjakohased. Järgmise aasta eelarve täiendavate kulude kogusumma on kindlasti suurem.

See ei ole tõesti adekvaatne ja ma ei tea, mis saab kohaliku omavalitsuse asutustest järgmisel aastal. Me peame arvestama, et palgatõusud on väga õige asi, sest inflatsioon on nii kõrge ja avalikus sektoris eriti õpetajad, politseinikud ja päästjad peavad palgatõusu saama. Nüüd me oleme kuulnud ka täpsemaid protsente. Aga kindlasti tuleb arvestada, et sellega kaasneb ju kohaliku omavalitsuse asutustes – lasteaedades, koolides teistes asutustes – samuti palgasurve. Seega neid eelarve kuluridasid, mis omavalitsustel kas siis otseselt või kaudselt valitsuse otsusega juurde tuleb,

Ega ta nii palju ei kasva. Isegi see inflatsiooni mõju järgmisel aastal maksude laekumisele enam nii hea ei ole. Üksikisiku tulumaksu kasv oli minu teada hinnanguliselt kuskil 90 miljonit. Ja näiteks seesama omavalitsuste teema

ei ole teatud kohtades piisavad. Näiteks energiatoetused on ette nähtud umbes samas mahus, nagu rahandusminister ütles, kui eelmisel kütteperioodil. Tuletan meelde, et energia hinnad on vahepeal tõusnud kaks-kolm korda. et see ei ole piisav toetus. Ja teiselt poolt ei taheta rääkida kulude kattest. Kui kulusid tuleb rohkem teha, siis minu küsimus on, milliseid makse kavatsevad valitsuskoalitsiooni erakonnad järgmisel aastal välja pakkuda, et neid tuludega katta. Aitäh! Aitäh! Ja ma palun nüüd arupärimisele vastajaks peaminister Kaja Kallase. Lugupeetud arupärijad! Hea Riigikogu juhataja! Kõigepealt ma üldise kommentaarina ütlen, et ma detailselt hetkel vastata ei saa, sest praegu Rahandusministeeriumi ametnikud töötavad, higipull otsa ees, et need numbrid kokku saada. Ja ma olen ka vastates,

üle antud, siis saame ka täpsemalt nendest numbritest rääkida. Aga lähen küsimuste juurde."Kui suureks prognoosib Vabariigi Valitsus lähiaastatel tekkivat riigieelarve puudujääki?" 2023. aasta eelarve koostamisel oleme astunud märkimisväärseid samme riigi rahanduse usaldusväärsuse taastamisel. Rahuaja valitsuselt pärandatud eelarve puudujääk on jõudsalt vähenemas. 2023.–2026. aasta RES‑is on 2023. aasta eelarve struktuurne puudujääk 2,9% sisemajanduse kogutoodangust. See on väiksem, kui me ühiselt eelmisel aastal 2022.–2025. aasta RES‑iga kinnitasime 2023. aastaks. Toona oli see 3,4%. Nii et tegelikult struktuurse puudujäägi seis läheb paremaks. Nominaalne defitsiit 2023. aastal on –3,8% sisemajanduse kogutoodangust, varem oli selleks näitajaks planeeritud samamoodi –3,8%. Teine küsimus: "Kuidas kavatseb valitsuskoalitsioon leevendada inflatsiooni mõju ettevõtetele, sh energiahindade ja kütuste kiire hinnatõusu tingimustes?" Me oleme otsustanud rakendada erinevaid meetmeid, et vähendada energia ja kütuste hindade kasvust tekkinud mõju ettevõtete toimetulekule. Venemaa energiasõja tõttu oleme investeerinud 40 miljonit LNG‑haalamiskai rajamisse ja eraldanud 170 miljonit gaasivaru soetamiseks. Seda juba teiega koos valitsuses olles, eesmärgiga suurendada gaasi pakkumist, et paraneks varustuskindlus ning alaneks gaasi hind ettevõtjatele. Oleme otsustanud selle, et elektri universaalteenusega saavad liituda lisaks kodutarbijatele ka mikro‑ ja väikesed ettevõtted. Suurtele ettevõtetele pakume energiasõja läbimiseks abi kõigepealt likviidsusmeetmetega, mida on võimalik kasutada energiakriisi mõjude leevendamiseks tehtavate kulude rahastamisel. Samamoodi on võimalus asendada maagaas teiste kütustega ja taotleda investeeringutoetust energiavarustuskindluse tagamiseks. Lisaks pikendasime vedelgaasile, diislikütusele, eriotstarbelisele diislikütusele, diislikütusele, kergele kütteõlile, raskele kütteõlile, põlevkivikütteõlile, maagaasile, mootorimaagaasile, veeldatud olekus mootorimaagaasile ja elektrienergiale kehtestatud madalamat maksumäära. Kolmas küsimus: "Mis on Reformierakonna ettepanek lähiaastate eelarvekulude katmiseks, millistest maksudest peaks laekuma riigile täiendav tulu, et katta hädavajalikud kulud?" See koalitsioon on leppinud kokku ja öelnud välja, et makse ei tõsteta. Me oleme hetkel Venemaaga just selles energiasõjas, kus on raske nii ettevõtjatel kui ka töötajatel, ja ei ole vaja täiendavat ebakindlust veel maksumuudatustega tekitada. Me teame kõik, et inflatsioon on erakordselt kõrge. See on mõnes mõttes sõjamaks, mida inimesed maksavad oma tarbimise pealt, ja neile täiendavat maksukoormust panna ei saa. See, et inflatsioon on nii kõrge, on toonud kaasa ka suuremad maksulaekumised, mis võimaldavad katta katta neid kulutusi, mis me teeme selleks, et aidata inimestel raskeid aegu üle elada. Neljas küsimus: "Milliseid riigi teenuseid ja kulutusi plaanib Vabariigi Valitsus koalitsioonileppe täitmiseks kärpida?"

Aitäh! Austatud peaminister, teile on ka küsimusi. Marika Tuus-Laul, palun! Aitäh, austatud peaminister! Minu küsimus puudutab eelarvet seoses Estonia uuringutega. Nagu me teame, Ohutusjuurdluse Keskuse juht Rene Arikas on oma töögrupiga teinud tänuväärseid uuringuid ja avastanud saladusi, mis olid meile teadmata. Uuringud on läbi viidud merepõhja kohta, samuti vraki välisvigastuste kohta. Aga nüüd tuleks selle kõigega edasi minna. Nagu ta ütleb, muidu ei ole sellest kõigest kasu. Tuleks ramp üles tuua, oleks vaja pääsu autotekile ja nii edasi ja nii edasi. Aga kõik jääb seisma sellepärast, et et valitsus ei ole eraldanud selleks lisaraha. On tehtud vastav taotlus, sellele taotlusele vastati eitavalt. Valitsusse pole küsimust toodud. Ma küsingi: miks me ei anna lisaraha, et selle küsimusega edasi minna ja omakseid aastaid painanud küsimusse natukene valgust juurde tuua? Varasemad valitsused on seda teinud. Aitäh!

asjad on läinud kallimaks. Meil on kinnisvarainvesteeringud, mis on läinud kolm korda kallimaks. See tähendab seda, et meil ei ole tegelikult kõige jaoks raha. Ja see tähendab seda, et me peame tegema valikuid ja prioriteete seadma. Me oleme sellel aastal võtnud väga selge fookuse. Üks on julgeolek, julgeolekuga seotud investeeringud, ja sinna hulka ma paigutan ka eestikeelse hariduse, mis on meie julgeoleku küsimus. Ja teine on kõik, mis puudutab inimesi, inimeste toimetulekut. See tähendab seda, et me investeeringuid nii-öelda betooni teeme vähe. Mis puudutab neid uuringuid, siis

Jaanus Karilaid, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Koalitsioonilepingus kahjuks ei ole tervishoiu peatükki. Aga oleks kummaline, kui tänane võimuliit tervishoius olevate probleemidega ei tegeleks.

kilpi ei kasutaks ja keskenduksite sellele, kuidas te näete, et tänane võimuliit [edendab] tervishoiuteenuste paremat kättesaadavust, eelkõige rõhuasetusega ravikindlustamata inimestele, ja ka ravijärjekordade vähendamist.

ei tähenda, et me nende valdkondadega ei tegele. Preambulis, sissejuhatuses need teemad on mainitud. Põhjus, miks need ei ole eraldi välja toodud, on see, et see valitsus on ametis sisuliselt viieks kuuks. See tähendab, et on teatud teatud nii-öelda reformid, mida me jõuame selle aja jooksul teha, ja need, mida me ei jõua. Me oleme seadnud väga ambitsioonikad plaanid. Eelmine arupärimine oli eestikeelsele haridusele ülemineku kohta, riigikaitses on erinevaid olulisi aspekte, meil on inimeste toimetuleku toetamisega seotud reforme, näiteks pikaajalise hoolduse reform, mis on samuti väga oluline ja mis on ühtpidi seotud tervishoiuga. Nii et tervishoiu rahastamine on riigieelarves loomulikult

Jaanus Karilaid, palun, protseduuriline! Minu küsimuse aktsent oli siiski ravikindlustamata inimestel ja ravijärjekordade vähendamisel. Sellele te ei vastanud. Aitäh! Läheme edasi. Taavi Aas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Tõepoolest, riigieelarve veel, ma saan aru, lõplikult koos ei ole, numbreid alles pannakse Ühte koma teist on juba kuulda olnud ja tegelikult paljud valdkonnad saavad raha juurde, mille üle on siiralt hea meel. Ma saan aru, et et Reformierakonna ideoloogiline alus, Exceli-põhine riigivalitsemine on tänaseks prügikasti lennanud. Ka saan aru, et sellel on põhjus: kui te oleks seda poliitikat jätkanud, siis te lihtsalt ei leiaks endale enam koalitsioonipartnereid. Nii et see kärpimine, mis möödunud aastal oli – väga hea, et te olete mõistnud, et niimoodi riiki valitseda ei saa, et tegelikult valdkondadesse tuleb, vastupidi, tänases kriisiolukorras raha juurde anda. Suurepärane! Küsimus on lihtne: kui palju saab raha juurde teedeehitus. Aitäh! Kõigepealt, minu arvates ei ole õige halvustada tavapärast talupojatarkust, et kulud peavad olema kaetud tuludega. Jah, meil on erinevad kriisid käimas. On sõda, ka energiasõda, erakordne inflatsioon. paneb meie ette väljakutsed, mis ei võimalda [eelarve] tasakaalu hoida. Aga ma seda pikas perspektiivis küll kuidagi ei halvustaks, lihtsalt sel põhjusel, et

võlg on võõra oma, laastutuli ja laenuleib ei kesta kaua ja nii edasi. Neid on palju.Me peame ikkagi oma riigi ehitama nii tugevaks, et meie tulud on piisavalt suured, nii et me suudame katta kulusid, mis meil tekivad. Aga aitäh heade sõnade eest! Me tõesti nende valdkondadega hetkel tegeleme.Mis puudutab teid, siis ma konkreetse numbri jään teile vastuses võlgu. Aga ma tahan veel kord öelda, et et sellel eelarvel on kaks suurt prioriteeti: üks on riigikaitse ja julgeolek, teine on inimesed. Ja see tähendab seda, et investeeringuid me teeme kõigi aegade kõige suuremas ulatuses. Me investeerime, aga need investeeringud on väga palju seotud riigikaitsega ja see tähendab seda, et me teatud teistesse valdkondadesse [panustame vähem]. Me ehitame näiteks teid teid vähem, kui me seda tavaliselt teeme – lihtsalt sellel põhjusel, et meie fookus on tulenevalt sellest olukorrast, kus me oleme, julgeolekul. Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Koalitsioonileppest. Kõike, mis koalitsioonileppesse kirja ei saanud, võib samamoodi edasi menetleda.

vähendada Eestis tubakakahjusid ja võidelda selle eelnõu eest või peame me lähtuma sellest, et ühe koalitsioonipartneri poliitiline agenda lihtsalt on see, et rohkem käske ja keelde ja inimesed ise on nõdrad? Tänan, Riigikogu on loomulikult vaba oma mandaadis ja Riigikogu on ju valitsuse ülemus, mitte vastupidi. Nii et ei ole minu asi öelda, mida Riigikogu teeb või ei tee. Jaak Aab, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Eks siin viimane aeg, ka suvi oli tegelikult juba suhteliselt keeruline ettevõtetele, sest hinnad kallinesid isegi kütteperioodiga võrreldes elektril ja gaasil kaks-kolm korda. Ja eks nüüd, jah, võib näpuga ajaloos [järge] ajada, kellel on fikspakett, kellel ei ole, kes sai, kes millegipärast ei saanud. Aga kui inimesed said tõesti sooja ilmaga suvel vähem tarbida, see võimalus on olemas, eks ju, siis ettevõte, kes kasutab energiakandjaid tootmiseks, ei saa seda kuidagi teha. Siis ta peaks lihtsalt uksed pooleldi kinni panema või päris kinni panema. Eelmisel kütteperioodil me erinevate meetmetega siiski ettevõtjaid toetasime – võrgutasud tuleb esimese asjana meelde nii elektril kui gaasil.

Kõigepealt, me ju rakendamegi mingeid meetmeid. Aga eks kõikide toetustega on alati nii, et need, kes saavad, ütlevad, et seda on vähe, ja need, kes ei saa, ütlevad, et teised saavad ebaõiglaselt.

kasu. Mis see murekoht on? Murekoht on see, et Venemaa on tegelikult oma elektri tarnimise Soomele, kes sealt elektrit ostis, 1 gigavatt-tunni ulatuses kinni pannud. See tähendab seda, et meie turupiirkonnas on elektrit vähem, neid elektrimolekule on vähem. Ja kõige paremini kõiki ettevõtjaid aitab see, kui me tegelikult suudame elektrit kokku hoida. [Üld]juhul on nii, et kui meil on nõudluse ja pakkumise kõverad ja hind läheb kõrgemaks, siis tavaliselt tarbitakse vähem. Ent kui me maksame selle vahe kinni, siis tegelikult see motivatsioon ei tööta. Nüüd, üks ettepanek, mille me oleme teinud me oleme teinud Nord Pooli ja Euroopa tasandil ka, on see, et meil on erinevad lahendused, millega me saaksime seda kokkuhoidu juhtida. Aga kuna Jaak Aab lahkus saalist, siis ma praegu lõpetan sellele küsimusele vastamise. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Siin sissejuhatuses oli juttu energia hindade tõusust ja omavalitsustest, kuidas see rängalt mõjub ja kuidas nad ilmselt saavad kordades ja kordades vähem toetusi ja raha kui vaja. See puudutab otseselt ka koole ja koolide kütmist tuleval kütteperioodil. Eelmisel kolmapäeval, 21. septembri infotunnis te ütlesite, et kunagi, kui Eesti sai uuesti vabaks ja meil olid keerulised ajad, siis me istusime koolis jopedega, kindad käes, kindad käes, ja et õpetajad ütlesid siis alati, et mõistus töötab paremini külmas. Kas see ongi teie lahendus koolidele? Kas tõesti? Ei, loomulikult ei ole. Loomulikult ei pea keegi istuma samamoodi külmas, nagu me istusime üheksakümnendatel. Ma tahtsin öelda seda, et ma olen loomu poolest positiivne inimene, nii nagu oli ilmselt ka minu õpetaja, kes püüdis igas halvas leida midagi head. Ei, Erki Savisaar, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Siseminister Lauri Läänemets on avalikult rääkinud sellest, et politseinikud ja päästjad saavad oma palgatõusu ja riigikaitsekulud kaetakse laenuga ja selleks, et riigikaitse rahastamine oleks jätkusuutlik, tuleb tulevikus kehtestada riigikaitsemaks. Minu küsimus on, miks te olete seadnud riigikaitse jätkusuutliku rahastamise ohtu,

Ja millal te plaanite seda parandada? Kas see millalgi selles nelja aasta perspektiivis RES-i raames kuidagi paraneb või on siseminister millestki täiesti kardinaalselt valesti aru saanud? Aitäh,

või siis Euroopa vahenditest tulevad tulud, samuti tõesti laen, mis võetakse. See ei ole nii, et teatud kulutuse taga on [konkreetne] laen, ikka vaadatakse nagu kogumis. Nii et sellist asja nagu riigikaitselaen ei ole iseenesest olemas, vaid vaadatakse ikka kulusid-tulusid ühtsena. Samas on selge, et kui me teeme investeeringuid – investeeringud on ühekordsed –, siis see on teine lugu kui see, kui sul on püsikulud, nagu on pensionid, nagu on palgad. See tähendab seda, et siis sul peab olema ka püsitulu, mis ei saa olla laenu kate. Aga hetkel meil on tõesti olukord, kus struktuurne defitsiit jääb 2,6% peale, mis on parem kui tegelikult aasta varem. Peeter

teedeehitajatele nende võla, selle 20 miljonit ära maksta? Kas peale Ukraina sõda? Aitäh! Teid on algusest peale hirmsasti häirinud see, et me Ukrainat toetame. Ja nüüd ma näen, et ka teie erakonna esimees ütleb seda, et et me peaksime Venemaa suunas olema kuidagi alalhoidlikumad ja me ei tohiks Ukrainat kaitsta. Las need ukrainlased seal surevad, las neid tapetakse, las neid mõrvatakse – see pole meie asi, me oleme siin vaikselt.Aga teate, kui me ei ole selles küsimuses häälekad, kui me tegelikult selle eest ei võitle, siis kui meil endal on häda käes, ei tule keegi meile appi. See on lihtsalt kommentaariks.Nüüd,

prioriteetidega riigieelarvet [koostama] tulnud, ja prioriteedid üldisemalt on riigikaitses. Me teeme investeeringuid küll, aga tõepoolest teeme vähem. Varasemate võlgade osas ma jään hetkel vastuse võlgu. Loomulikult, kui riik on, ma ei tea, lepingud sõlminud, kohustused võtnud, siis ta peab lepingust tulenevaid kohustusi täitma. Aga ma hetkel ei tea nendest nendest konkreetsetest lepingutest, ei ole nendesse sisse vaadanud, kas see väide vastab tõele, et Eesti riik on võlgu. Aitäh! Ma paluks peaministrit korrale kutsuda. See on täiesti häbematu, räige ja ilge vale, mida ta siit Riigikogu kõnetoolist levitab. EKRE ja EKRE juhid oleksid justkui öelnud, et las aga Ukrainas tapetakse ja mõrvatakse inimesi, et see pole meie asi, meie ei taha ega kavatsegi Ukrainat aidata. Ma ei saa aru, kuidas sellist valet ja vassimist võib siin saalis üleüldse esitada, ammugi veel peaminister. See näitab, et täiesti vale inimene on riiki juhtimas ja valitsust juhtimas. Palun kutsuge ta korrale! Aitäh! Inimeste tsiteerimisel peab kindlasti olema täpne, aga mul on siin küll väga raske kohtumõistja olla, ma ei ole vastavaid väljaütlemisi kuulnud. Ei oska kommenteerida. Kas tohib, ma loen selle tsitaadi ette, et oleks korrektne? Kas tohib,

Selle tulemuseks on see, et me oleme Kremli silmis üks vaenulikumaid riike nende piiridel. Ja nüüd hakkab see reaalsus kohale jõudma." Seda ütles teie

peame Ukrainat igatpidi toetama. Ma olen seisnud selle eest, et ka Euroopa tasemel mõeldaks ja mõistetaks, mida see tähendab, kui Ukraina niisama Venemaale ära antakse. See tähendab seda, et inimeste kannatused seal ei lõpe. Ma olen seisnud selle eest, et inimeste kannatused ja sõda lõpeks. See tähendab see on see, mida teie erakonna esimees ütles 23. septembril kell 13.41. Head kolleegid, ma juhin tähelepanu, et me oleme arupärimise teemast väga kaugele kõrvale kaldunud. Mul on ettepanek teema juurde tagasi pöörduda. Aga nüüd protseduurilised küsimused. Henn Põlluaas, palun! Pöörduks hea meelega, aga peaminister sedavõrd räigelt valetab ja loeb ka siin ette mingisuguse tsitaadi, kus ei ole pooltki sõna, et EKRE juht väidaks, et ukrainlasi tulebki tappa Ja siis ta peab seda mingisuguseks tõestuseks. No kuulge, andke andeks, see on ju täiesti häbematu! Pealekauba see tsitaat lõppes sellega, et oma plärtsumise ja igal pool ringisõitmise [asemel] oleks võinud ka tegeleda Eesti riigikaitse tugevdamisega ja julgeoleku tugevdamisega. Seda õnnistatud valitsejanna ette ei lugenud. Nii et ma palun korrale kutsuda peaministrit, et ta ei tuleks siia Riigikokku laimama ja valetama. Kolleegid, meie arupärimise teema oli koalitsioonileppe maksumus. Peeter Ernits, protseduuriline küsimus, palun! Hea juhataja! Austatud valitseja!

Kui te püüate ette heita meile või mulle, et me õigustame Ukraina inimeste tapmist ja nii edasi, siis te tegelikult valetate. Siin ei ole üldse mingit küsimust. Küsimus on selles, et te olete pannud munad ühte korvi. Teate, selline väljend on? Ja te plärtsute selle munakorvi otsas, aga oma inimesed olete jätnud hooletusse. Minu küsimus, kust see praegu hakkas peale, oli see, et teedeehitajad tulid [riigi]eelarve kontrolli erikomisjonis välja murega, et riik on 20 miljonit neile võlgu ja ei kavatsegi maksta. Öeldakse, et prioriteedid on mujal. Prioriteedid on Ukrainas! Nii et me jõudsime tagasi teema juurde juurde koalitsiooniläbirääkimised ja rahad, eks. Mingi tühine 20 miljonit. Aga kuna ei saa seda neile anda, las lähevad pankrotti ja nii edasi. Meil on prioriteedid teised. Ma arvan, ja meie arvame, et prioriteedid peaksid olema eelkõige Eesti inimesed, ettevõtted ja nii edasi, mitte mujal kusagil. Aitäh! See ei olnud protseduuriline küsimus. Tundub, et rohkem küsimusi Riigikogu liikmetel ei ole. Aitäh! Ja saame minna läbirääkimiste juurde. Jaanus Karilaid, palun!

Aitäh! Head kolleegid! Mõningad märksõnad selle leppe kohta. Loomulikult ei jõua praegu anda veel terviklikku vaadet, ent seda me kindlasti jõuame teha siin lähiajal. Aga ma alustaksin kiitusest. Kui lugeda koalitsioonilepingut, siis kahtlemata on seal olulisi teemasid. Ja kiidaks sotsiaaldemokraate ja Isamaa Erakonda. Kui neid kahte erakonda ei oleks olnud Reformierakonna kõrval, siis tuleb välja, et ei olekski mingisugust valitsemissuunda ega mõtteid ega ideid, kuidas ühiskonnas olevaid probleeme lahendada. Nii et Isamaale ja sotsiaaldemokraatidele igal juhul tunnustus, et päris olulisi poliitikaid on sinna leppesse sisse pandud. Mõningad märksõnad. Tõesti, paljude teemadega tegeldakse, aga poolikult. Isegi paljuräägitud meie kaitsevõime – on mitmed kaitsevõime lüngad, kus tehakse ära rehkendusest kolmveerand, kuigi täna on ainulaadne võimalus teha ära täisrehkendus. Kui me räägime keskmaa õhutõrjest, kui me räägime varjenditest, kui me räägime ka kriisi ajal, ütleme, sõnumite levitamisest – see on kõik läbi töötamata. Need on kolm väga olulist elementi, sellega ei saa täna rahul olla. Ei saa öelda, et jah, me andsime rohkem raha kui kunagi varem ja sellest nüüd piisab. Kindlasti ei saa rahul olla sellega, et abi kodutarbijatele energiakriisis ja ettevõtjatele viibib. Kui meie olime võimuliidus, siis me tegime lisaeelarveid ja tegutsesime palju operatiivsemalt. Praegu tegelikult ma näen, kuidas aeg läheb, kuidas ettevõtted sulgevad uksi ja üks erakond, kellele küll meeldib rääkida majandusest, kellele küll meeldib rääkida töökohtadest ja sellest, kust maksuraha tuleb, täna ei tee mitte midagi ettevõtjate jaoks. Ja tänu ühe

nii kodutarbijatele kui ka ettevõtjatele. Täiesti lubamatu ja samas ka riigivaenulik on jätta kohalikud omavalitsused tähelepanuta. Küsitakse 110 miljonit ja ma arvan, et 110 miljonit pole tulnud ju kuskilt õhust, selle on läbi arvutanud erinevad analüütikud, ent antakse sellest ainult väga väike protsent. Kui meie olime võimul, siis meie aitasime kohalikke omavalitsusi. See ei ole mingi abstraktne moodustis, seal [toimub] reaalne elukeskkonna arendamine, panustamine, vastutamine. Juuli alguses väitsid Kaja Kallas ja ka rahandusminister, et selle leppe maksumus on 270 miljonit. See on tänases olustikus, kui sinna sisse vaadata, ju vale. See arv ei ole 270 miljonit. Kui me tahame ära teha kõik need väljahõigatud loosungid, mida on öeldud, need lõpuni ellu viia, siis see arv on hoopis midagi muud. Ja peaks olema julgust see arv välja öelda. Ja mis see arv on 2024, 2025, 2026? Seda julgust täna ei ole. Kahjuks ei ole ühelgi neist kolmest erakonnast. Rääkimata sellest, et on mõningad poliitikad, mis on täiesti katteta. Nagu tuli välja, ravikindlustamata inimesed. Meile meeldib küll rääkida, et meil on mitu kriisi kohapeal, aga kriisis me peame kaitsma inimese tervist. Kui palju siis panustatakse ravijärjekordade vähendamisse, ravikindlustamata inimeste kaitsesse? Tuleb välja, et see on läbi mõtlemata ja siin suunda ei olegi. Nii et loosungitest üksi ei piisa. Keskerakond kutsub küll üles panustama rohkem tänases olukorras, kus ma pigem näen, et seda inflatsiooni on ju ka [kuritarvitatud]. Ei saada aru, et see ei ole ju jätkusuutlik, et siin inflatsioon 25% loodetavasti ei ole järgmine aasta ega ka ülejärgmine aasta. Ja maksutulud peavad siis olema ka kohustustega kooskõlas. [Peab] panustama kiiremini ja rohkem, on meie sõnum. Aitäh! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased, kes te viibite praegu enamikus enda kabinettides, tehes mitut tööd korraga. Me oleme kõik võimekad. Mina teen ainult ühte tööd praegusel hetkel, andes teile edasi väga olulist sõnumit ja informatsiooni koalitsioonileppest ja selle maksumusest. Tahtsin rääkida, et koalitsioonileppesse ei pääsenud tubakaseaduse reformimine. Olles ise suitsuvaba Eesti toetusrühma esimees, olen ma kindel, et kolmas koht tubakasurmades Euroopas ei ole Eestile vääriline koht.

tunnustada, et passiivne suitsetamine on meil siiamaani jätkuvalt probleem, mida võib-olla ka kõik meie töökaaslased teavad. Ju ei ole mina enam ainukene veipija siin Riigikogus, neid on igas fraktsioonis. See aroom, lõhn või ükskõik mis see on, ei jää riietele, juustele ega millelegi muule külge, ei tekita ka teistele sõltuvust. Ning tervelt elatud aastad on tegelikult hea mõiste, mille me saime ühte arengudokumenti sisse. Aga Sotsiaalministeeriumis on ikkagi üks kildkond inimesi, kes võitleb just nimelt alternatiivsete tubakatoodete vastu ja jätab arvestamata need juba rohkem kui 600 uurimust. Euroopa Liidu asjade komisjonis me pidime andma Vabariigi Valitsusele toetuse seisukohale, millest me tegelikult päris hästi ei saanudki aru. Esmalt küsiti mandaati, et me saaksimeheat not burn-ehk kuumutatavatel tubakatoodetel keelata maitsed. Kuigi direktiiv seda ütleb, vahetati poolel teel hobused välja, öeldi, et tegelikult me ei lähegi mitte midagi taotlema, et kui me lihtsalt istume vagusi, kuss seal Euroopas, siis rakendub ise see delegeeritud direktiiv, mis tähendab, et Euroopas need maitsed keelustatakse, mida praegusel hetkel direktiiv keelab. Päris keeruline! Ütlen ausalt, ega mina ei saanud aru, mille vastu ma hääletasin, aga ma tean, et need, kes hääletasid poolt, ei teadnud ka, millise mandaadi nad andsid. See on niinimetatud koalitsiooni võlu ja valu. Täna aga ma sain peaministri käest teada, kuna valitsus ei andnud oma seisukohta tubakaseaduse [muutmise kohta], siis suur saal saab seda ise otsustada. Miks ma seda küsisin? Lihtsalt sellepärast, et märkamatult on saanud sotsiaal[kaitse]minister endale ühe poliitilise nõuniku, kelleks on Maris Jesse, kes peab igikestvat võitlust kõige vastu, mis on uus, et kindlustada tubakatoodete senine liidripositsioon ja et me, jumal hoidku, ei libiseks mingil juhul Euroopas tubakasurmade poolest kolmandalt kohalt näiteks neljandaks või viiendaks või veel hullem, kukuksime esikuuikust välja. Sestap, head saadikud, meil on hea mandaat hoolida Eesti rahva tervisest, tunnustada seda, et passiivne suitsetamine on siiamaani probleem, et tervelt elatud aastad on omaette väärtus ja see seadus, mis meil kord on juba untsu läinud Ossinovski ajast, vajab vajab revideerimist. Siin saalis on mitmedki korrad olnud [selge], et me peaksime mõne seaduse tagasi pöörama või üldse tühistama, sest ta on läinud nihu. See annab meile teadmise, et on võimalik muuta. Seega, head saadikud, avagem silmad! Te näete, mis teie kõrval toimub – kõik need erinevad lõhnad, mida inimesed veibivad, on meil siin riigis keelatud, sest see on riigisisene otsus. Muudame tubakaseaduse selliseks, mis hooliks inimeludest, mis lõpetaks passiivse suitsetamise ja tunnustaks ka rohkem kui 600 tehtud uuringut! Mandaat selleks on vaba, hoolimata sellest, et tegemist on sotsiaaldemokraatide maailmavaatelise seisukohaga: inimene on nõder, tema eest tuleb kõik ära otsustada ning maitsed on täiskasvanule tunduvalt ohtlikumad kui näiteks valge hiinlane, segatud ei tea millega. Toetage tubakaseaduse muudatusi! Aitäh!

Tänan, austatud juhataja! Hea peaminister! Riigikogu liikmed! Eks rääkides nüüd sellest rahandusseisust, majandusseisust praeguses olukorras, erinevatest prognoosidest, on ühelt poolt muidugi hea meel selle üle, et valitsuskoalitsioon on teatud aktuaalsetele teemadele tähelepanu pööranud.Aga natukene prognoosidest. [Meil oli] kevadine

Kust see tuli? Kõrged energiakandjate hinnad põhjustasid nii kiire inflatsiooni. Võrreldes numbreid me tõesti [näeme], et näiteks energiakandjate, elektri ja gaasi hinna tõus oli mitte börsihindade võrdluses, vaid tegelike hindade võrdluses, millega tarbijaettevõte elektrit ja gaasi ostis,

siis mida ma väidan? Kõik see, just käibemaksu kasv on tulnud sellest kõrgest hinnast. Kuidas seda öelda, see inflatsioonipidu on virvatuli. See 1,2 miljardit ei pruugi järgmine aasta enam täituda, sest ka viimased prognoosid nii Eesti Pangalt kui ka Rahandusministeeriumilt on veidi pessimistlikumad.

Praegu räägitakse ainult likviidsusmeetmetest ehk siis laenumeetmetest või garantiimeetmetest, aga suuremates ettevõtetes töötab pool töövõtjatest, töötajatest, mikro‑ ja väikeettevõtetes umbes pool. need töökohad on siiski löögi all. Toiduainetööstus, sellised olulised valdkonnad. Kindlasti peaks sellega ka valitsus arvestama ja siiski mingeid lahendusi leidma. Ja teine teema, mis on kindlasti lahendamata, on kohalikud omavalitsused. Ma vaatasin just neid prognoose, ka täiendatud ja uuendatud prognoose. Riigi keskvalitsuse eelarve täitub käibemaksust, ka sotsiaalmaksust siiamaani küsimärk, mis saab järgmine aasta –, juriidilise isiku tulumaksust, mis see aasta laekus väga kiiresti ja ka järgmiseks aastaks on prognoosid päris kõrged. Sama kiire pole aga üksikisiku tulumaksu laekumise kasv, millest põhiline tulu tuleb omavalitsusele. See aasta on kuskil 30 miljonit vist varasemast prognoosist rohkem nüüd prognoositud laekumist, järgmiseks aastaks praktiliselt võrreldes varasema perioodiga prognoosi tõstetud ei ole. Ja samas kõik need palgatõusud, mida on kohalikul omavalitsusel vähemalt sama palju vaja teha kui riigi keskvalitsusel. Jah, õpetajate palka saab tõsta, aga lasteaiaõpetaja on kõrval ja sinna tuleks samuti [suunata] rohkem seda toetust, mida riik annab. Praegu on seal ikka seesama number, mis on viimased aastad olnud: 15 miljonit lasteaiaõpetajate palga tõusuks. Ehk siis puudujääva osa peab kõik panema kohalik omavalitsus. Energiahindade tõus. Lasteaiad, koolid, hooldekodud, kõik kultuuriasutused, kus nii palgatõus kui kõrged elektri ja gaasi hinnad löövad rahakoti pihta väga valusalt. Ja läbirääkimistel, tean mina praegu, on lubatud

seotud kulude katmiseks. Jah, küll kooli pearahades on need õpilased ja lapsed arvestatud, aga on muid kulusid, mis on omavalitsusel kindlasti olemas. Nii et küsimus on selles, et just ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste osas ma näen kõige suuremat puudujääki selles riigieelarves. Jah, ka see veidi negatiivsem prognoos praegu tähendab mis saab järgmistel aastatel nendest kuludest. Need on enamuses püsikulud ja siin tuleks ausalt öelda, kas elatakse suurema laenuga või kavatsetakse makse tõsta, aga mitte peita pead liiva alla ja öelda, et kõik tuleb niisama. Ei tule. Aitäh! Aitäh! Hele Everaus, palun! Austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Huvitav diskussioon ja huvitav praeguse seisu konstateering ja edasimineku arutelu. nädal oli mul võimalus olla Riias Balti Assamblee konsultatiivnõukogu kokkusaamisel, mis pidi võtma kokku eelneva, Läti eesistumisel olnud aasta. Meil seisab nüüd ees Eesti eesistumise aasta. Kõikide alakomiteede aruteludel olid väga huvitavad ettekanded ja me teame, et Balti Assamblee proovib iga riigi parimaid kogemusi omavahel vahetada ja paljusid asju püütakse ka koos teha. Ma ei lähe detailidesse, aga ma tahan ütelda, et mul oli hea meel tõdeda – ja mitte ainult mul, vaid ka kolleegidel –, et ennekõike tänu meie koalitsioonivalitsusele on kõikides nendes alakomiteede rubriikides, alates julgeolekust ja COVID‑i kriisist. Tegelikult, kui me ikkagi mõtleme, et selle kõrval me saame praegu anda tuge palkade tõstmise näol, siis see on natuke ennekuulmatu, mõeldes seda, kus me täna oleme. See oli väga positiivselt ka Läti ja Leedu kolleegide poolt ette toodud: kõik need ettevõtmised, mida meie valitsus praegu teeb.

juttu. Julgeolek on ka tervisejulgeolek, eriti situatsioonis, kus oht on üsna lähedal. Me peame sellest väga hästi aru saama ja [teadma], kuidas me selles situatsioonis käituda saame. Aga ma usun, et me ei

Ma olen täiesti veendunud, et selles koalitsioonis on selles mõttes meil kindlus olemas, ja ma väga tänan valitsusjuhti ja valitsust selle eest. Aitäh! Aitäh selle julgustava sõnavõtu eest! Marika Tuus, sõnavõtt kohalt, palun! Aitäh! Aitäh professor Everausile, kes nimetas ära, et meile on väga tähtis ikkagi ka tervishoiujulgeolek kõige muu kõrval. Ma tahtsingi väga toonitada, et siin oli küsimus arstijärjekordadest tervishoius, nii ravijärjekordadest haiglates kui ka ambulatoorselt. Tegelikult võin teile öelda, et kõige pikemad ravijärjekorrad Euroopas on just nimelt Eestis, ja see ei ole niisama öeldud, vaid ongi nii. Tahan teile aga öelda, et need pikad järjekorrad, millest me aina loeme, on tegelikult ka kunstlikud, sest need nimekirjad ja järjekorrad oleksid veelgi pikemad. Küsimus on selles, et inimesed ei saa ennast lihtsalt järjekorda panna, ja see on väga oluline probleem. Tervishoid on ülimalt tähtis

juurde. See on minu sõnum praegu. Aitäh! Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Peaministril ei ole soovi? Sellega on teine päevakorrapunkt täna läbitud. Läheme edasi. Kolmas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Jaak Aabi, Mihhail Stalnuhhini, Natalia Malleuse, Enn Eesmaa, Marek Jürgensoni, Taavi Aasa, Tõnis Möldri, Anastassia Kovalenko-Kõlvarti, Anneli Oti, Kersti Sarapuu, Jaanus Karilaidi, Siret Kotka ja Dmitri Dmitrijevi 31. augustil 2022. aastal esitatud arupärimine ettevõtjate toetamise kohta kõrgete elektrihindadega toimetulekul. Ma palun arupärijate esindajana Riigikogu kõnepulti Riigikogu liikme, keskerakondlase Jaak Aabi. Tänan, austatud juhataja! Hea peaminister ja ja mõned kolleegid, kes tõsiselt kindlasti kuulavad siin saalis! Aga paljud võib-olla on oma kabinetis, vähemalt niimoodi kuulmiskaugusel.

valulik nii kodutarbijale kui ettevõtjale. Ja eks neid lahendusi on üritatud leida. 31. augustil siis Riigikogu liikmed esitasid arupärimise peaministrile just ettevõtjate toetamise kohta kõrgete elektrihindadega toimetulekul.

need lahendused on tulemas.Samas, kui nüüd hinnata kogu paketti, siis nagu ma ütlesin, eelmisel kütteperioodil me tegime ka väga palju erinevaid ettepanekuid. Siis me olime Reformierakonnaga valitsuses ja tõesti koalitsioonipartner vahepeal küsis, kas te ükskord ei lõpeta nende ettepanekutega. Aga mõningad ettepanekud leidsid

Lisaks sellele olid universaalmeetmed kodutarbijale ja ka kohaliku omavalitsuse kaudu. Neid on küll nimetatud väga bürokraatlikuks, aga kuni keskmise sissetulekuga pered, leibkonnad said päris tõsiselt toetust just selle arve [maksmisel], mis oli kõige valusam. Keskmine toetus, mis välja maksti, oli 150 eurot. Sellistele leibkondadele oli see kindlasti suureks abiks. Ehk kui nüüd valitsus on otsustanud kõlavalt välja reklaamitud elektrituru reformiga tegelikult kehtestada ainult ühe fikseeritud hinnaga paketi,

ei ole täpset statistikat, aga minu arust umbes pooled töötajad [on ametis] väljaspool mikro- ja väikeettevõtteid, suuremates ettevõtetes, ja nemad nendest meetmetest abi ei saa. Universaalteenus on tubli samm

hinnakomponent 6 senti kilovatt-tund, see CO2meede kohalike omavalitsuste kaudu, ja universaalmeetmes 12 senti kilovatt-tund, siis praegu me kipume saama siiski kõrgema hinnalae. Jah, me ju täpselt seda ei tea, Konkurentsiamet ütleb. Ja midagi ta kindlasti aitab. Aga kui me võtame kogu paketi, siis piisab vähemalt kasvõi selle mahu hindamisest. Eelmisel kütteperioodil me kulutasime energiahindade tõusu leevendamiseks kokku 180 miljonit ja täna rahandusminister rahanduskomisjonis ütles, et kogu see pakett – CO2rahad ja eelarverahad – on 200 miljonit, siis kasvõi neid üldnumbreid hinnates [võib öelda], et see ei saa olla piisav, sest energiakandjate hind on vahepeal tõusnud kolm korda. Ma vaatasin just seda tabelit, mille Arvi Hamburg oma artiklis on toonud. Vaadake neid numbreid, seal on näha.

Aitäh! Palun arupärimisele vastama peaminister Kaja Kallase. Head arupärijad! Lugupeetud Riigikogu juhataja! Vastan küsimustele. Kõigepealt tahan öelda, et eks toetamisega on alati keeruline. Need, kes saavad, ütlevad, et vähe, need, kes ei saa, ütlevad, et valed inimesed saavad või valed ettevõtted saavad. Heaks näiteks võin tuua tööandjate manifesti. Eelmisel nädalal ma käisin ka nende volikogul ja lugesin selle läbi. See on klassikaline trilemma. Nad ütlevad põhimõtteliselt kolme asja. Esiteks, kõik ettevõtjad peavad saama toetusi. Teiseks, toetused peavad olema nii suured, et neil on mõju. Ja kolmandaks, maksud ei tohi tõusta. Põhimõtteliselt ei ole võimalik ülesannet niimoodi lahendada, et kõik need kolm tingimust

Kui me vaatame elektri hinda, siis me hetkel oleme tagantpoolt kolmandad või tagantpoolt viiendad hinna poolest. Ehk 25 riigil või 23 riigil on elektri hind kallim. Ja loomulikult Põhjamaadega võrreldes on elekter meil kallim, aga juba näiteks Läti ja Leeduga võrreldes on see odavam.Nüüd vastan küsimustele. "Milliseid meetmeid kavatseb Vabariigi Valitsus rakendada energiakandjate hinnatõusu leevendamiseks ettevõtjatele?" Valitsus on otsustanud rakendada erinevaid meetmeid, et vähendada energia ja kütuse hindade kasvust tekkinud mõjusid ettevõtete toimetulekule. Esiteks oleme investeerinud LNG-haalamiskai rajamisse. Oleme teinud kokkuleppe taasgaasistamise võimekusega laeva tulemiseks selle kai äärde. Oleme eraldanud 170 miljonit gaasivaru soetamiseks juba eelmise valitsuse ajal, eesmärgiga suurendada gaasi pakkumist. Oleme otsustanud, et elektri universaalteenusega saavad liituda mikro- ja väikesed ettevõtted, FIE-d, mittetulundusühingud, sihtasutused tarbimismahuga kuni 1 gigavatt aastas. Suurtele ettevõtetele pakume energiasõja läbimiseks abi likviidsusmeetmetega, mida on võimalik kasutada energiakriisi mõjude leevendamiseks. võimalus asendada maagaas teiste kütustega ja võimalus taotleda investeeringutoetust energiavarustuskindluse tagamiseks. Lisaks pikendasime vedelgaasile, diislikütusele, eriotstarbelise diislikütusele, kergele kütteõlile, raskele kütteõlile, põlevkivikütteõlile, maagaasile, mootorimaagaasile, veeldatud olekus mootorimaagaasile ja elektrienergiale kehtestatud madalamat maksumäära.Teine küsimus: "Millises rahalises mahus plaanib Vabariigi Valitsus ettevõtjaid kõrgete energiakandjate hindadega toimetulekul toetada?" Nagu ma ütlesin: haalamiskai 40 miljonit, gaasivaru soetamine 170 miljonit, mikro- ja väikeettevõtetele universaalteenuse pakkumise mõju Eesti Energia kasumile on hinnanguliselt 210 miljonit, suurettevõtete likviidsusabi läbi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse sihtkapitali hinnanguliselt 100 miljonit, Keskkonnainvesteeringute Keskuse pakutav ressursitõhususe meede 43 miljonit. Põllumajandus- ja toiduainetööstuse ettevõtteil aitame veel eraldi energiavarustuskindlust tagada 10 miljoniga.Kolmas küsimus: "Millistele tingimustele peab ettevõtja vastama, et Vabariigi Valitsus tuleks talle kõrgete energiakandjate hindadega toimetulekul appi?" Kui me räägime universaalteenusest, siis mikro- ja väikeettevõtete definitsioon on määratud raamatupidamise seaduses. Mikroettevõtja on osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustused ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot. Väikeettevõtja on Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 miljonit eurot, müügitulu 8 miljonit eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.Likviidsusmeetme tingimuste põhimõtted on veel

Aitäh! Ja nüüd küsimused. Jaanus Karilaid, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Nädal aega tagasi tegite te üleskutse. Üks meede nii-öelda energiakriisis oleks sulgeda energiamahukaid ettevõtteid. Kas teil on võimalik ka meile tutvustada selle võimaliku mõju analüüsi, mida see kaasa tooks meie majandusele, meie töökohtadele? Ja [kas saate] tutvustada võimalikku nimekirja nendest ettevõtetest, kes võiks ajutiselt ennast sulgeda? Aitäh, Esiteks, ei ole teinud üleskutset sulgeda. Millest ma olen rääkinud, on see, et kõige paremini aitab kõiki ettevõtjaid see, kui me suudame tarbimist vähendada. vähendada. Elektrimolekule kuidagi juurde ei tule. Kui me ei suuda pakkumist üleöö suurendada, järelikult selleks, et hind tuleks allapoole, me peame vähendama nõudlust. Ja selge on see, et et tarbimise vähendamise motivatsioon peab endiselt olemas olema.Mida me oleme aga teinud ettepanekuna Euroopa tasandil, ka Nord Pooli tasandil, on see, et meil börsisüsteemis tegelikult oleks see võimalus, et kui järgmise päeva nõudlus ja pakkumine pannakse paika ja selle pealt kujundatakse hind, siis oleks võimalik neid pakkumisi korrigeerida niimoodi, et hoitakse kokku ja selle tulemusena saab tulla allapoole.Nüüd, on meil väga energiamahukaid ettevõtteid, kes läbi aastate on saanud eraldi toetust, mida väikesed tarbijad ei ole saanud. Praegu me peame kõikide nende toetuste juures meeles pidama seda, et kõige paremini aitaks see, kui me saame elektrit kokku hoida, ja seetõttu peab säilima motivatsioon. Meil ei ole

Austatud peaminister! Kuna te olete siin saalis, siis ma kasutaksin võimalust küsida ka kodutarbijate kohta. Elektri universaalteenuse hinda me praegu ei tea. Aga väga paljud riigid alandavad käibemaksu, mida meie ei ole teinud. No mõned näited, ilmselt teate neid ka ise. Portugal on alandanud

universaalteenus kodutarbijatele, millega hind võiks alla tulla. Teiseks, me maksame toetust 50 eurot megavati kohta kõikidele kodutarbijatele. Ja seda ei pea kuidagi taotlema. Me hüvitame 80% hinnatõusust, mis ületab 80 eurot megavatt-tunni kohta, keskkütte puhul ja gaasi puhul samamoodi. Me tuleme väga ulatuslike meetmetega inimestele appi. Jah, erinevad riigid kasutavad erinevaid võimalusi selle leevendamiseks. Aga igasuguste maksumuudatustega on nii, et need kipuvad jääma jääma alaliseks. Kui me samal ajal tegelikult tahame motiveerida vähem tarbimist just sellepärast, et nõudlus ja pakkumine saaksid teises kohas kokku, siis tarbimismaksude alandamine ei kanna sedasama eesmärki. Taavi Taavi Aas, palun! Aitäh, hea juhataja! Austatud peaminister! Nagu ma eelmises küsimuses juba mainisin, erinevad koalitsioonipartnerid on suutnud Reformierakonna tõekspidamisi päris põhjalikult painutada. Paraku tuleb tunnistada, et kõigega hakkama saanud ei ole. Ei saanud meie, läks hulk aega teiega kauplemisele, et rakendada eelmisel talvel erinevaid meetmeid, ei saanud lisaeelarvest täiendavat rahastust kriisimeetmeteks. Oleks see rahastus seal olnud, oleks saanud tegelikult juba inimestele appi minna, ka ettevõtjatele appi minna.Ja Ja nüüd seesama muster jälle kordub. Kui eratarbijate toetus, universaalteenuse pakett, augusti lõpus välja käidi, seal ettevõtjaid sees ei olnud. Keskerakond tegi ettepaneku kohe need ettevõtjad sinna lülitada,

Aitäh! Me tegime eelmisel talvel ka väga ulatusliku paketi, mis oli mõeldud inimeste aitamiseks ja ettevõtete aitamiseks samamoodi. Aga nagu ma ütlesin ja nagu te ise ka väga hästi teate, see,

Ja need meetmed, millest ma olen rääkinud, nendes me oleme kokku leppinud, need tulevad. Ettevõtetele toetuste tegemine, nagu te väga hästi teate meie eelmisest valitsemise perioodist, on äärmiselt keeruline. Seal on väga palju tingimusi, mida kodutarbijate puhul ei ole, olgu see siis riigiabi, konkurentsieelised, miks üks saab, teine ei saa, ja nii edasi. See tekitab väga palju paksu verd. Ka praegu isegi see mikro‑ ja väikeste ettevõtete aitamine tekitab väga palju paksu verd ettevõtjate hulgas. Osa ettevõtjaid, kes on oma hinnad fikseerinud, ütlevad, et nemad on tegelikult pikemalt maksnud kõrgemat hinda, selleks et oma riske ja seda me ei hüvitanud. Nüüd aga läheme appi neile, kes tegelikult pole käitunud vastutustundlikult ja oma riskide hajutamise peale mõelnud. Nii et paraku igasuguste toetamistega – see puudutab just ettevõtteid – kogu see pagas tuleb kaasa.

et maksuamet väidetavalt ei tule ka maksude ajatamisega vastu. See on suur probleem antud raskes olukorras. Aga minu küsimus on võrgutasude kohta. Mul on siin ühe väikeettevõtte elektriarve augustikuu eest: elektrienergia 1005 eurot, võrguteenus 865 eurot,

pooleks need seisukohad. Osa ütleb, et majandus käibki tsükliliselt ja on asju, mida peab ette nägema.

tegelikult investeeringutoetus energiakandja muutmiseks. On terve rida ettevõtteid, kes on seda taotlenud, ja eraldi Keskkonnaministeerium on tegelenud sellega, et seda saaks kiiresti teha, kui soovitakse minna odavama energiaallika peale. Aga jah, mul ei ole sellist lihtsat vastust. Kõigile toetusi maksta me lihtsalt ei jõua. Püüame aidata eelkõige inimestel hindadega toime tulla toetuste abil, mida me tõstame. Püüame aidata mikro- ja väikesi ettevõtteid, keda on Eestis valdav enamus, et nad saaksid need rasked ajad üle elada. Suurtele oleme ette näinud likviidsusmeetmed, mis võimaldaks neil energiakandjate hindu

Aga mina mäletan, et molekul on keemilise aine vähim osake, millel on selle aine keemilised omadused. Veemolekul koosneb teatavasti kahest vesiniku[aatomist] ja hapnikuaatomist. Oskate äkki öelda, milline on elektrimolekuli valem? Mis asi see elektrimolekul on? Ma rääkisin hetk tagasi Sandor Liivega, pidasin nõu. Ta on Eesti Energia kunagine juht. Ma küsisin, kas Sandor teab elektrimolekulist midagi. Ta hakkas naerma. Aga äkki te ütlete elektrimolekuli valemi?

et pakkumist meil juurde ei tule. Jah, elektri puhul on tegemist elektronidega. Vabandust, eksisin, gaasi puhul on tegemist molekulidega. Iva oli selles, et kui me ei suuda tekitada juurde elektronide pakkumist, osakeste pakkumist, molekulide pakkumist gaasi puhul, siis me peame vaatama teist poolt. Kui me ei suuda pakkumist suurendada, järelikult me peame tarbimist ehk nõudlust vähendama, selleks et hinda alla

Ainuüksi oma kodu kütmiseks, vee soojendamiseks ja toidu valmistamiseks kasutab Eestis maagaasi üle 100 000 kodutarbija.

mul on lihtne küsimus. Mis seis täna on? Kas meil on olemas kindlus, et novembri lõpuks on toruühendus olemas ja kas meil on laev koos gaasiga detsembri alguses Eestis olemas? Kas me võime julgelt talvele vastu minna? Aitäh,

Haalamiskai peaks valmis saama novembri lõpuks. Kokkulepe Soomega, mis puudutab veeldatud maagaasi terminali randumist, on endiselt jõus. Mõtlen kokkulepet, et see laev tuleb selle kai äärde, mis varem valmis saab. Ja kuna meil on Balticconnector, ühendus Soomega, siis isegi kui see laev läheb Soome, kuigi meie oleme praegu igal juhul kiiremini liikunud oma asjadega ja kinnitati üle, et kõik kokkulepped peavad, siis

terminali juurde tulla ja sealt gaasi tuua. Sellega on tõepoolest kiire ja sellest me rääkisime ka, et Soomet tagant kiirustada, et me saaksime need kinnitused kätte. Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ma arvan, et on väga hea, et otsitakse erinevaid viise inimeste ja väikeettevõtjate või teatud ettevõtjate toetamiseks, kellel on kõige raskem. See on suurepärane. Mul on küsimus teema kohta, mis puudutab erihoolekannet

Austatud Aivar Kokk, arupärimisel on üks küsimus ainult võimalik esitada. Küll aga saab pärast läbirääkimistel igaüks sõna võtta. Ja selle tõttu, et kõik said ainult ühe küsimuse küsida, ongi küsimused otsas. Aitäh! Läheme läbirääkimiste juurde.

ja määrused kinnitatud ja teiselt poolt, homme on esimesel lugemisel mikro- ja väikeettevõtete elektrienergia toetus ehk universaalteenus.Ma pean tunnistama ettevõtjana hoopis [seda], et mulle ei meeldi toetused, vaid alati tuleb otsida lahendusi, et hinnad ei oleks sellised, mis kõrvetaksid meie inimeste ja ettevõtete võimekust nendega hakkama saada.

endise majandusministri käest, kes praegu küll saalis enam ei ole, täpselt samu küsimusi.Me teame elektriteemat. Eesti on aastaid ise suutnud toota omale elektrit ja

välja arvatud viimane aasta, kümme aastat nautinud soodsamat hinda. Mina, kes ma olen fikseeritud hinnaga kõik need aastad ostnud elektrit eraisikuna, olen natuke rohkem maksnud. Aga ma täna ei muretse selle pärast, mis elektri hind on, kuigi see on ka minul tunduvalt kallim, sest eelmise aasta detsembris lõppes leping ja järgmiseks kaheks aastaks see ei ole nii soodne, kui ta oli varem. Aga ma usun, et ta on siiski soodsam kui mõne päeva jooksul selguv universaalteenus.Aga siin on kindlasti apse ja mind alati natukene

kuskilt mujalt voolu nii palju ei tule, kui Eesti tarbib. Kui tahame, et tuleks, siis sellel hetkel oleks vaja meil 8 teravatti gaasi.

ma julgen küll öelda, et päris valmis me selleks ei ole, et meil ei juhtu nii nagu Soomes: oli küll kriisiplaan, aga kriisiplaanis ei olnud seda paigas, et gaas ja elekter ühel ja samal päeval Venemaalt [tulemata

inimesi nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Eleringist, Alexelast kui Infortarist, et tegelikult selgust saada, mis seis on meil ühelt poolt elektrivarustusega, aga palju suurem küsimus on gaasiga. Gaasi nagu püütakse teha hästi vähevajalikuks. Tegelikult toiduainetööstus kukub kokku samal päeval, kui gaasi enam ei ole.

et novembri lõpuks on ühendus olemas. Tänaseni minu teada seda garantiid ei ole ja niikaua, kui seda garantiid ei ole, ei julge mitte keegi teha ühtegi lepingut selleks, et tulla LNG-laevaga Paldiski sadamasse või kas või Soome sadamasse. Aga seda täna väidetavalt ei ole. Ma loodan, et ma eksin. No me saame täpsemalt teada, aga on hästi oluline, et meil detsember, jaanuar, veebruar oleks iga kuu ... Aivar, kas on lisaaega vaja? Kolm minutit lisaaega, palun!

Oma metsast ei toonud, ostsin nad. Panin õhupuhuri, õhksoojuspuhuri, ja hakkan korstent ja ahju ehitama. Ma olen harjunud sellega, et gaas on alati soodne

on üks kõige olulisemaid meetmeid, et energiakulu oleks väiksem. Pluss alternatiivina päikesepaneelide panemine. See on, täna kindlasti me naerame, et parim äri on praegu õhksoojuspumpasid müüa ja päikesepaneele ja kohe-kohe ka akusid,

Ja ma loodan, et me ei pea ajaleheveergudelt lugema vaidlustest, kus üks ettevõtja annab teise kohtusse, et tuuleparki me siia ei ehita või nii kõrget või nii võimsat tuulikut ei pane. Praegu peaks olema see aeg, kus

Sest oleme ausad, kui tänasest börsihinnast võtta see CO280 pluss eurot ära, siis hind oleks meie jaoks enamusel väga mõistlik. Siis ta oleks ainult mõnikümmend eurot kallim, kui ta oli poolteist aastat tagasi. Aitäh! Peeter Ernits, palun!

septembril tuleb teade, milline see õiglane teenuse hind on. Ma mõtlesin, et ma olen kõigile rääkinud, inimesed teavad. Me võtsime seaduse vastu, aga nagu

Aga see number on sama oluline. Sama oluline on rahvale on olnud see, kui valitseja erisaatega välja tuli, hirmutades rahvast. Samas [me teame], et selle taga on tõenäoliselt muud kaalutlused, erakonna reitingu tõstmine või mingi muu selline. Aga see selleks.Me oleme soomlastega partnerid

eelmisel nädalal tuli uudis, et head Soome velled on Haminas saanud haalamiskai kõige enne valmis ja selle äärde on saabunud tanker Vene LNG-gaasiga. Vene LNG-gaasiga! Mis toimub, sõbrad? Ühelt poolt räägime Venemaa küljest lahtilõikamisest ja nii-öelda läänepoolse LNG-gaasi siia toomisest, samal ajal meie partnerid ... Ma ei tea, kas valitseja teadis seda, et samal ajal käib hoopis

Soomesse. Aga tulles tagasi nüüd selle ettevõtete toetamise peale, siis siin on palju küsimusi, ei jõua neist kõigist rääkida. Kui ettevõtlusminister tuli siia selle eelnõuga universaalteenuse puhul, siis ma kutsusin teda mitu korda sotsiaalkaitseministriks. Ta tuli rääkima inimestest, aga mitte ettevõtetest. Ja EKRE ja mina pöörasime tähelepanu sellele, miks ei ole ettevõtteid arvestatud. Oleks võinud juba toona panna. Hea, et niigi sai praegu, et hakkab tulema.

Täna kuulsin valitsejalt, et see on molekul. Noh, läks äkki gaasiga segamini. Mis vahet, keemia või füüsika, eks nad on sarnased teadused. Aga väike vahe on ikka olemas. Nii et loomulikult tuleks tööandjaid samuti aidata selles pöörases inflatsioonis, mille me valitseja juhtimisel oleme saavutanud. Meil on kõige kõrgem inflatsioon euroliidus. See tähendab, et euro on siin Tallinnas ja tagamaadel kõige odavam. Aga noh, üks molekul ees või taga. Rohkem ma ei taga. Rohkem ma ei tahtnudki öelda. Valge laev, kuhu ta tuleb või juba tuli ja mis mängud siin tegelikult käivad? Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Ka arupärimisele vastaja ei soovi sõnavõtuga esineda. Nii et selle päevakorrapunkti oleme ammendanud. Läheme tänase neljanda päevakorrapunkti juurde. Selleks on Riigikogu liikmete Leo Kunnase, Riho Breiveli, Uno Kaskpeiti, Mart Helme, Henn Põlluaasa, Alar Lanemani, Kalle Grünthali, Rene Koka, Siim Pohlaku, Anti Poolametsa, Martin Helme, Peeter Ernitsa, Urmas Reitelmanni ja Merry Aarti 2. juunil esitatud arupärimine 155 mm haubitsate loovutamisest Ukrainale sõjalise abina ja Eesti suurtükiväe edasisest arengust Venemaa-Ukraina sõja kontekstis. Arupärijate esindaja on Riigikogu liige Leo Kunnas. Palun!

Esitasime selle arupärimise 2. juunil, kui veel hea kolleeg Kalle Laanet oli kaitseminister. Arupärimine tõukus sellest, et me saime Delfist teada, et Eesti on loovutanud Ukrainale 155 mm haubitsaid sõjalise abina. Kaitseministeerium riigikaitsekomisjoni sellest varasemalt ei teavitanud. Me loomulikult rõõmustame selle üle, et me Ukrainat aitame, seda tuleb teha. Aga igal asjal on oma mõju. See, mille

saavad pihta kui ka infrastruktuur saab pihta, mida me Ukrainas iga päev näeme. Siit on selge järeldus, et meie suurtükivägi on lihtsalt liiga vähene. See, et meil on kummaski brigaadis suurtükiväepataljon ja me hangime mitmikraketiheitjaid ja saame lähiaastatel ka mitmikraketiheitjate patarei – kõik see kokku ei anna meile piisavalt suurtükiväevõimekust selles kontekstis, mida me Ukraina sõjas näeme. Siin meil ongi tegelikult, hea Hanno, sulle kolm küsimust. Kui palju me loovutasime? Kas sa saad vastata või ei saa, seda näed sa.

ilma suurtükiväeta või ilma kaartule toetuseta, välja arvatud miinipildujad. Mis on meie üldine edasine visioon üldse suurtükiväe arengust? See on kõige tähtsam küsimus. Kindlasti praeguseks ajaks on ka Kaitsevägi selle üle mõelnud, mis me edasi teeme, mida meil oleks vaja.

Aitäh! Ma palun arupärimisele vastama kaitseminister Hanno Pevkuri.

Kõigepealt formaalne osa, siis läheme debati juurde. Kui palju haubitsaid me Ukrainale loovutasime? Jah, nagu sa, Leo, kenasti ise ütlesid, tegelikult ma ei saa seda numbrit avalikult öelda. Me oleme kokku leppinud, et need võimed, mida me oleme Ukrainasse saatnud, nende võimete juures me räägime gruppidest, aga mitte täpselt ühikutest. Teine küsimus: kuidas see mõjutab meie kaugtulevõimet? No eks ta ikka mõjutab. Iga võime, mille sa ära liigutad, mõjutab ju meie enda võimet paratamatult. tõsiasi on ka see, et praegu Ukrainas toimuv sõda mõjutab meie idanaabri võimet, ja päris oluliselt. Kui me vaatame neid kaotusi, mida

hakkama. K9-d meil Eestis on juba, nagu ma ütlesin, omajagu, aga meil on vaja meeskonnad välja õpetada ja see töö praegu käib päris suure hooga.

Ja nüüd see kolmas küsimus, võib-olla kõige olulisem: millised on kogemused Ukraina sõjast ja mis me edasi teeme? No formaalselt K9-tega on lihtne: on plaan mõlemas brigaadis omada 18 K9 ehk kokku 36 K9 Eestis.

Nüüd, küsimus sellest, kas me peaksime veel mingisugust võimet arendama. Vastus on jah. See, mida me eelkõige näeme või mis Kaitseväe juhataja sõjaline soovitus on, on eelkõige ratastel suurtükkide hankimine. siis millal see täpselt aset saab leida, on hetkel keeruline öelda. K9-tega on selge, need on hankes, nendega on klaar. Mitmikraketiheitjad on hankes, need tulevad, nendega on klaar. Aga ratasvõimet peab veel täpsustama, kuidas me selle saame. Meil on mõningane optimism tulenevalt sisemajanduse kogutoodangu muutusest, millest tekkinud väike lisavahendite hulk annab meile teatud võime paranduseks ruumi.

on oluline aru saada, et Ukraina sõda on andnud meile selle teadmise: suurtükivõime peab olema suurem, kui ta meil täna on. Mis puudutab maakaitset, siis loomulikult maakaitse

120 mm miinipildujate küsimus on ka igati õigustatud.

arendamine, et üldse oleks võimalik maakaitses rääkida sellest, et meil mingisugune kaugtulevõimekus seal täiendavalt on. Ja muidugi ei saa üle ega ümber sellest, ma pean siiski välja tooma ka

kenasti protsessis ja loodame, et nende hangetega tagasilööke ei tule. Aga ma arvan, et nüüd oleks hea minna debati juurde ja vaadata, kuhu me selle debatiga jõuame. Aitäh! Ja nüüd on küsimused. Riho Breivel, palun! Hea eesistuja! Hea minister! Sa just ütlesid tegelikult ära ka, et see võimekuse suurendamise pool, mis oli mul nagu hinge peal, et

kvaliteetset relvastust. Kuidas me üldse oleme nende hangete perspektiivi planeerinud, et me saaksime oma võimekused ka realiseerida? See on vaja ju tegelikult kiiresti teha, ei ole niimoodi, et meil on kümneid aastaid aega. Aitäh! Aitäh! Kümneid aastaid meil tõesti aega ei ole. Aga ka kümneaastane perspektiiv meil on. Riigikaitse arengukava me ju vaatame üle, see on praegu kümneaastane, ja siis me peame suutma ette näha ka kümneaastast perspektiivi. [peale koostatud] ministeeriumi arengukava seab natuke lühema perspektiivi, kümme aastat annab meile see riigikaitse arengukava. Mis puudutab hankeid, siis praegu me oleme üsna heas seisus. Meil oli

Mis puudutab edasisi, uusi hankeid, siis see surve eriti siin NATO idatiival on väga tugev. Meil on teadmine, et Poola investeeringud ulatuvad kümnetesse miljarditesse, Saksamaa investeerib Saksamaa teatel 100 miljardit kaitse tugevdamisse. Eesti, Läti, Leedu – kõik meie enda otsused samamoodi. Kaitsetööstus tervikuna on päris suure surve all, kaitsetööstusesse lisandub ikkagi väga suures mahus hankeid.

toon lühimaa õhutõrjerakettide PIORUN-ide hanke, kus me läksime hankesse koos Poola riigiga. Ja kui Poola kogused on väga suured, siis meie kogus, mis me kokku leppisime, mahtus kenasti sinna Poola hankesse sisse ja see tähendab, et me saame väga kiiresti ja väga hea hinnaga PIORUN‑e. Ma usun, et selline mudel tegelikult toimib väga hästi. Me peame otsima neid liitlasi, kes lähevad nendesse suurematesse hangetesse, kelle relvasüsteemid meile sobivad, ja minema nendega koos. See on ainuke võimalus, või õigemini mitte ainuke, aga üks paremaid võimalusi kiiremas tempos selliseid relvahankeid läbi viia. Leo

nende poolt loomulikult takistusi ei ole, kui me sooviksime jätkata. Nendelt on küll Poola riik väga suure koguse K9-id tellinud. Täpset numbrit ma ei saa kahjuks öelda, aga see kogus, mille poolakad tellisid, on väga võimas.Nüüd,

Alar Laneman, palun! et rahuajal unustatakse ära, milleks sõjavägi tegelikult mõeldud on. Kiputakse esiplaanile seadma rahuajal olulisi mugavaid töökorraldusi ja pinge tõustes avastatakse, et väga palju asju on vaja muuta. Natuke me näeme seda ka meil,

mulle ei ole päris head muljet jätnud. Kas te olete jõudnud vaadata, et jääks ainult need tegevused, need arendused, mis on suunatud sellele, millest te olete siin rääkinud

peavad kandma paari selget põhimõtet. Esimene põhimõte on see, et iga euro, mille me kaitsevõimesse paneme, oleks maksimaalselt efektiivselt kasutatud. Ja teine põhimõte on loomulikult see, et kõik, mis on suunatud otsese kaitsevõime teenindamisse, peab olema võimalikult efektiivne.Nüüd,

Ma nüüd püüangi natuke analüüsida neid erinevaid arenguvariante ja võimalusi, et mis siis suurtükiväega edasi teha. Ma kohe ütlen, et üks variant ei ole parem kui teine ja milline iganes realiseerub, selle tegelikult otsustavad juhataja ja peastaap.Aga selge, et suurtükiväe ja üldse kaartule‑ ehk kaudtulevõimekuse arendamisega on vaja edasi minna. Ja siin on selged komponendid: siin on relvasüsteemid, siin on tulejuhtimine ja siin on laskemoon. Laskemoon nendest on lõpuks kõige kallim ja siia tuleb täppismoon ka juurde. Need on need komponendid, mis on vajalikud.Siin on kolm sellist põhimõtteliselt

Teine on see, et luua see brigaadide koosseisus, nii nagu on soomlastel. Soomlastel on igas jäägribrigaadis või igas tankibrigaadis suurtükiväerügement, kus on kaks pataljoni.

See on siis teine põhimõtteline võimalus, kuidas edasi minna. Ja kolmas võimalus on see, et kui me loome diviisistruktuuri, siis me teeme sinna suurtükiväebrigaadi lisaks.

selle valitsuse ametiaeg hakkab varsti lõppema. Väga palju uusi suuri otsuseid enam teha ei jõua. Tõenäoliselt jääb nii, et järgmine valitsus ei saa ka

Sellised oleksid põhimõttelised edasised arenguvariandid.

juba käsitleda kõiki neid teemasid, et kui me nüüd need paketid, need kolm tugevduspaketti ja kõik varasemad, mis eelmine ja üle-eelmine valitsus on alustanud,

samuti arupärimine kaitseministrile. Esitasid selle Riigikogu liikmed Alar Laneman, Leo Kunnas, Anti Poolamets, Kalle Grünthal, Urmas Reitelmann, Uno Kaskpeit, Henn Põlluaas, Mart Helme, Jaak Valge, Martin Helme, Ruuben Kaalep ja Paul Puustusmaa

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Juuni alguses jõudis meieni informatsioon, mille kohta me olime vihjeid kuulnud ka varem: Kaitseväel on lähitulevikus plaanis koondada kolm

Sellest tulenevalt me soovisimegi kaitseministrilt küsida kolme asja. Esiteks: kas nimetatud väga kogenud kõrgematel ohvitseridel ei ole tõesti enam mõistlikku rakendust Kaitseväes või riigikaitses tervikuna, eriti arvestades praegust julgeolekupoliitilist olukorda. Kas kindralmajor Meelis Kiilit ja brigaadikindral Artur Tiganikku ei oleks mõistlik rakendada loodavas diviisi staabis? Ja kolmas küsimus oli Jaak Tarieni kohta, tema võimalikust rakendamisest õhutõrje[võimekuse loomisel].Meie küsimus, nagu me täna teame, on saanud kaudselt kinnitust. Kaitsevägi on välja tulnud

on väga oluline ja selle tähtsus on isegi tõusmas. Nii et, hea minister, kui võimalik, äkki saate meile vastata. Aitäh! Ja nüüd palun, kaitseminister Hanno Pevkur!

brigaadikindral Tiganik on abis diviisistaapi loomas. Mul on väga hea meel, et ta selle väljakutse vastu võttis. Kui me räägime brigaadikindral Tarienist, siis tema puhul tuleb arvestada, et tema kasutamine õhutõrjevõimekuse arendamisel võib olla mõnevõrra komplitseeritud tulenevalt tema praegusest töökohast eraettevõttes. Seal võib tekkida huvide konflikt.

Need on need asjad, mida me peame arutama ja leidma mõistliku lahenduse. Aga nende kolme puhul ma olen veendunud, et nad ei jää Eesti kaitsevõime arendamisest väga kõrvale, ühel või teisel moel on nad kõik sellega kaasatud. Aitäh! Ja nüüd küsimused. Alar Laneman, palun!

Ja vahetult enne seda, kui see koondamine tuli, läks Riigikogu õiguskomisjonis ühe teise seadus[eelnõu raames], mis puudutas eriteenistusi, nii et riigikaitsekomisjon seda ei näinudki,

sellepärast, et kolm kindralit oli reservi minemas, või see oli kokkusattumus. Fakt on see, et kui inimesed on olnud riigiteenistuses nii pikalt,

palun! Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea minister! Küsimus ei ole ainult kindralites. Siin on saalis praegu – vanemad ohvitserid ja üks kõrgem ohvitser –, kes on saanud erineva koolituse erinevate liitlaste juures ja ka oma riigis. Ja meie kõigi peale on kulutatud väga suured summad.

leiab riik neile mujal rakenduse. Meil see süsteem puudub. Meie neljakesi oleme nüüd leidnud omale koha, teenime riiki ikka, aga oleme kogu aeg

Aitäh! No ma natuke selgitasin seda ja olen jätkuvalt seda meelt, et tegelikult selline viisakas väljumisstrateegia peaks riigil olemas olema. See, kas kõik sellest osa saavad või osa võtavad, on iseküsimus. Tõsi on see, et kui me vaatame

Veel kord, minu arusaamine on selgelt see – [iseasi], kuidas riik selle suudab rakendada –, et ma pigem alustaksin sellest, et meil oleks vähemalt kõige kõrgemate juhtide puhul väljumisstrateegia olemas. Meil on järgmisel aastal

Nüüd hävitate juba Kaitseväge, vanemohvitsere lööte minema. Miks teie erakonnas selline Eesti riigikaitse vastane seis on? Nojah, nii ... Hea Uno! Oli juba täitsa arukas ja sisuline debatt. Aga ei saanud ikka kohe ilma poliitikata siin saalis, eks ju. Minu arust see debatt, mida me siin Lanemani ja Breiveliga pidasime ja enne ka Leoga, oli väga hea ja sisuline. Nüüd sa tuled ja hakkad jälle sellist poliitilist kiusu ajama, et meie ja teie ja meie ja teie. Ei ole nii! Esiteks, mis puudutab personalivalikuid Kaitseväes, sa tead seda ise väga hästi, suurepäraselt – see on Kaitseväe juhataja valik, eriti kõrgemate ohvitseride puhul. Teiseks, mis puudutab piirivalvet, siis seda on korduvalt arutatud ja ei hakka siis uuesti arutama, kuna see ei ole arupärimise teema. Repliigi korras ütlen, et sa tead, miks piirivalves muudatus tuli:

sa võtad piirivalve reaalse seisu täna, siis piirivalve varustus, piirivalve ettevalmistus, piirivalve võimekus ei ole täna kindlasti kehvem, kui see oli 2005. aastal. See on parem. Mis juttu sa ajad?! Hävitasime ära?! See on ju rumal jutt. Kas piirivalve toimib täna? Jah, toimib. Kas piir Eestis toimib? Jah, toimib. Kas piiril on valvetehnikat, inimesi vähem? Ei ole, rohkem on.

Aitäh! Loomulikult, selline kõrgemate ohvitseride ja brigaadikindralite ja kindralmajorite lahtilaskmine tekitab kõikvõimalikke oletusi, miks seda tehti ja miks seda tehti ajal, kui hakkab varsti kaitsejõudude juhataja teenistusaeg läbi saama ja tuleb uus valida. Kas te saate meile siin saalis kinnitada, et nende kindralite lahtilaskmine ei olnud seotud sellega, et teha lihtsalt plats puhtaks, et oleks vähem konkurente Martin Heremil? Aitäh selle küsimuse eest! Ei ole mulle küll mitte keegi Kaitseväest öelnud, et kolme kindrali reservi arvamine oleks ühel või teisel moel seotud sellega, kas Martin Herem jätkab Kaitseväe juhatajana või mitte. Ma olen Martin Heremiga korduvalt sellel teemal rääkinud, kas ta võiks jätkata, ja mina arvan, et on hea, kui ta jätkab, nii et [tuleks] pikendamine. Aga see ei ole ju väga pikk aeg, see on kaheks aastaks.

Hea Hanno! Me teame – ma ütlen hästi pehmelt –, et Riigikantselei võime juhtida laiapõhjalise riigikaitse ülesehitamist ja korraldamist võiks olla palju suurem. Kas ei oleks

Mis sa sellest arvad? No vot, kui ma vaatan tervikuna riigitöötajate arvu, siis kahetsusväärselt peab tunnistama, et viimastel aastatel riigiametnike arv ei ole mitte vähenenud, vaid on suurenenud. Samas on väga hea meel selle üle, et üks osa sellest suurenemisest on toimunud riigikaitses. Ja sinna me peamegi juurde panema. Aga kas riigi valitsusaparaati peaks päriselt inimesi juurde tulema, selles ma väga kindel ei ole. Ent jätan selle otsuse siiski riigisekretärile. Kui ta näeb ja tunnetab, et on vaja laiapindse riigikaitse

Aitäh! Küsimusi rohkem ei ole. Avan läbirääkimised. Alar Laneman, palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Austatud minister, aitäh nende vastuste ja selgituste eest! Aga mõningad asjad, ma siiski tunnen, vajavad veel rõhutamist. Ma päris ei ole nõus sellega, et Kaitseväe juhatajale ei saa teatud asju öelda. Kaitseministeerium ja valitsus teostavad järelevalvet ja järelevalve hulka kuulub ka selline ütlemine ja kontroll ja kõik muu, mis sinna sisse läheb. Kaitsevägi ei ole autonoomne, Kaitseväe juhataja ei ole autonoomne, ta tegutseb talle antud ülesannete ja volituste piires.Nüüd

Ja kui me ütleme, et see oli lihtsalt kokkusattumus, siis see, et hüvitiste kord ära muudeti, oli teine kokkusattumus. Ma näen küll, et see oli kavandatud, ja need, kes seda tegid, oleks pidanud hindama, et oluline ei ole ju see, mida nad teevad, oluline on see, kuidas see välja paistab. Mulje on väga oluline. Ma arvan, Kaitseväe juhataja teab seda väga hästi, arvestades seda aega, mis ta veedab sotsiaalmeedias. Võib-olla selle sotsiaalmeedias veedetud aja arvel oleks võinud süveneda sellesse [probleemi].Nüüd, kogemuste ja karjääri ja kõige selle ühendamine. Kiire tõus on ahvatlev, kui me näeme talendikat inimest. Aga

Nii et kiire tõus ei ole alati hea. Ja see toob kaasa ka selle, et tipus on meil ühel hetkel palju noori inimesi, kellel on lagi ees. Ja siin on eraldi probleem see, et me oleme püüdnud nendest personaliküsimustest Kaitseväe juhatajaga rääkida, aga Kaitseväe juhataja seisukoht on olnud, et kes ei ole sõjakoolis õppinud, need ärgu temaga rääkigu.

sunnitud lahkumise. Ma arvan, et see number on isegi suurem, paljud läksid teistel põhjustel. See ei lähe kokku väljaöeldud loosungiga "Iga okas loeb!". Mitte kuidagi ei lähe kokku!

teemapõhine kriitika, võetakse seda ikka kui midagi pahatahtlikku. Hüvitistega juhtunud lugu on väga halb sõnum teistele, kes on veel teenistuses. See on sõnum: kui riik on sind ära kasutanud ja rohkem sinu järele vajadust ei näe, riik saab sinust lahti. Teeb küll tseremoonia, aga saab sinust lahti. Ja see tunne ei ole hea. Kaks nendest ohvitseridest on ju olnud Kaitseväes algusest peale, näinud teenistust oludes, kus selliseid ressursse, mis on täna, ei osanud keegi isegi unes ette näha. Ma ei räägi tööajast, kellaajast, kalendrist. Ja see [muutmise] viis oli eriteenistuste ühtlustamise seaduse eelnõu, kuhu

kui me seda asja vaatame veel ühe nurga pealt, ega kindralite ja kolonelide Kõige hullem, mis me siin kaotame, on aeg. Aeg, mis on läinud nende koolitamisele, nende harimisele, nende teenimisele missioonidel. Neid

Meie kõigi huvi on, et Eesti riigikaitse oleks parem, efektiivsem. Kahjuks ma pean ütlema, et meil ei oleks täna seda kiirustamist, Kaitseväe suurendamise ja võimekuste hankimisega kiirustamist, kui oleks võetud tõsiselt seda konstruktiivset kriitikat, mis me oleme teinud. See, et sa pead kiires korras hakkama kavasid ümber tegema, on märk ebakvaliteetsest tööst. Ja selle peale peaks praegu mõtlema, sest ei ole märke, et ajad lähevad kergemaks.

et kokkuvõttes meie otsused oleksid kvaliteetsemad. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Kas ministril on soovi? Ei ole. Sellega on tänane viies päevakorrapunkt Läheme tänase viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Martin Helme, Urmas Reitelmanni, Rene Koka, Uno Kaskpeiti, Merry Aarti, Kert Kingo, Kalle Grünthali, Jaak Valge, Paul Puustusmaa, Peeter Ernitsa, Anti Poolametsa, Helle-Moonika Helme, Siim Pohlaku, Henn Põlluaasa ja Mart Helme 31. augustil 2022 esitatud arupärimine homopropaganda kohta Eesti Kaitseväes. Ma palun arupärijate esindajana Riigikogu kõnepulti Riigikogu liikme Martin Helme. Aitäh, hea aseesimees! Ma loen kohe ette meie arupärimise, sellepärast et ma vaatan, siin formaat on selline, et minister vastab suhteliselt mitteformaalselt. Ma tahaksin kõigepealt ütelda, et on toimunud minu meelest täiesti tülgastav ja õõvastav asi. Sidepataljonis on näidatud selgelt homoerootilist propagandafilmi "Tulilind". Kuigi sidepataljoni ülem kolonelleitnant Taavi Otsalainen kinnitas, et see toimus ajateenijate enda soovil ja kedagi ei sunnitud seda vaatama, kinnitavad meile siiski ajateenijad, et oli ikkagi ka konkreetne käsk. Seda põhjendati sellega, et see rikastab nende väljaõpet ja avardab silmaringi.Ja meil on nihukesed küsimused seoses sellega. Kuidas siis ajateenijatele näidatavate filmide valiku tegemine tegelikult käib? Kes ametikoha või auastme järgi selle otsuse langetab? Kes konkreetses väeosas otsustab ajateenijatele korraldatavad ühised filmivaatamised ja nende sisu? Kas kellegagi kooskõlastatakse neid otsuseid üleval‑ või allpool? Kas kõnealuse filmi näitamine ajateenijatele oli kooskõlastatud väeosa ülemaga ja saanud tema heakskiidu? Kas kaitseministri hinnangul on ajateenijatele ebaloomulike, marginaalsete või äärmuslike seksuaalpraktikate ilustamine Eesti riigikaitse väärtustega kooskõlas? Kas Kaitsevägi on korraldanud ajateenijatele ka heteroerootiliste filmide vaatamist kohustuslikus korras? Kui jah, siis ma paluksin, et nimetataks need filmid ja mis väeosades ja mis ajal need [seansid] on toimunud.

Palun ministril selgitada, kuidas konkreetselt rikastab homoerootilise sisuga film ajateenijate väljaõpet, kuidas see aitab suurendada kaitsetahet või tõsta moraali. Mida täpselt on silmas peetud selgitusega, et homoerootika avardab ajateenijate silmaringi? Kuidas toetab homoseksuaalsete suhete põhjaliku tundmise abil silmaringi avardamine ajateenistuse tegelikku eesmärki? Millist ühtekuuluvustunnet soovitakse homoerootilise sisuga filmi abil ajateenijates kasvatada, mida mõne rahvusliku sisuga või ajaloolise sisuga filmiga ei ole võimalik saavutada? Milliseid ühistegevusi aitab kõnealune film edendada, mida ilma seda filmi vaatamata ei oleks ajateenijatel võimalik olnud läbi viia? Nüüd [edasi]. Homosuhted ei ole Eestis kriminaliseeritud, kuid arvestatava osa ühiskonna jaoks, meie erakonna toetajate jaoks igal juhul, on tegemist sügavalt ebamoraalse praktikaga, mis ei ole vastuvõetav ja millesse suhtutakse kas hukkamõistvalt või tõrjuvalt. Tegemist on väga tundliku ja terava ühiskondliku vastasseisu teemaga. Kas kaitseminister peab õigeks, et sedavõrd konfliktsel teemal surutakse ajateenistuses viibivatele noortele meestele peale LGBTQ+ ideoloogiat ehk paljudele vastuvõetamatuid väärtusi olukorras, kus nad on põhiseadusega kohustatud ajateenistuses viibima? Kuidas kavatseb kaitseminister lahendada olukorra, kus kutsealused keelduvad ajateenistusest süümepõhiselt, viidates, et ajateenistuse käigus üritatakse neile peale suruda vastuvõetamatuid väärtushoiakuid? Kas kaitseminister peab sellist võimalust riigikaitset pigem nõrgestavaks või riigikaitset pigem tugevdavaks? Kas kaitseminister peaks lubatavaks kohustada ajateenijaid vaatama väeosades ka näiteks Vene Föderatsiooni sõjaväge heroiseerivaid filme, nagu neid oli Nõukogude sõjaväest, kui ajateenijad [seda nõuaksid], või näiteks Eesti okupatsiooni ilustavaid linateoseid, kui ajateenijad selleks samuti soovi avaldavad? Kui ta ei poolda seda või ei pea seda õigeks, siis mis alusel? Kaitseväe Kaitseväe kodulehel on kirjas organisatsiooni väärtused, nagu ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, avatus. Avatuse mõistet on kirjeldatud kui valmidust suhelda, võimekust hinnata ja omaks võtta erinevaid ideid, seisukohti, lahendusi ja kohandada oma käitumist vastavalt. Kas homoerootiline film sõjaväelaste omavahelistest suhetest peab teenima eesmärki võtta omaks erinevaid ideid ja lahendusi ning kohandada oma väärtusi vastavalt? Milliseid muid seksuaalpraktikaid, seksuaalideid ja seksuaallahendusi kavatseb Kaitsevägi ajateenijatele organisatsiooni väärtuste "avatuse" raames veel tutvustada, et ajateenijad oma käitumist kohandaks? Ja kuidas see aitab tugevdada Eesti kaitsevõimet? Lõpetuseks: kuidas on taoline väärtuste pealesurumine kooskõlas põhiseaduses sätestatud südametunnistusvabadusega? Ma ikkagi kõige rohkem tahaksin siinkohal tähelepanu juhtida sellele, et me kutsume põhiseadusega ajateenijad riiki kaitsma, aga sellel ajal tehakse neile lihtsalt ilget ajupesu. Ma lihtsalt ei saa sellest aru. Aitäh! Aitäh! Ma palun arupärimisele vastama kaitseminister Hanno Pevkuri.

Aga küsimusi oli palju, vastuseid on vähe. Selles mõttes on vastuseid vähe, et need üsna lühikesed. Formaalselt loomulikult pataljonides korraldatakse vabal ajal ühistegevusi. Need ühistegevused on väga erinevad, on ka filmide vaatamised.

see on oluline, ma ütlen selle kohe ära –, et kellelegi ei olnud selle filmi vaatamine, nagu ka teistest vabal ajal toimuvatest ühistegevustest osavõtmine kohustuslik. Kui keegi tundis, et ta tahtis ära minna või soovis ära minna, oli tal loomulikult selleks õigus. Nüüd natukene üldisemalt. Kui me võtame selle, et noor inimene tuleb ajateenistusse, siis ei ole küll ühegi filmiga soovi ega ka võimalust ega ka võimekust kellegi seksuaalset orientatsiooni muuta näiteks. Ei ole mingit sellist eesmärki. See, et inimesed vaatavad erinevaid filme, pole kaitseministri hinnata. Kaitseminister ei anna ühtegi suunist, milliseid filme peab vaatama, milliseid filme ei pea vaatama. Ja hoidku jumal selle eest, et keegi hakkaks seda

Ma tõesti ei soovi ka seda, et me nüüd mingi ühe filmi vaatamise peale tekitame sellise suure debati. Filme on erinevaid, ühele meeldib üks film, teisele teine film, kolmandale kolmas film. Mõnele ei meeldi MyFitnessi treening, mõnele ei meeldi võib-olla ka Kaitseväes üldse trennis Ärme teeme kärbsest elevanti! Ma saan aru, et see on poliitiliselt EKRE-le väga oluline. Ma mõistan seda. Kogu see debatt siin kindlasti võetakse üles, pannakse Objektiivi üles ja igale poole mujale Aga veel kord: ei hakka kaitseminister ette ütlema, milliseid filme vaadatakse. Ja ei hakka kaitseminister ette ütlema, mida tehakse vabal ajal. ajal. Ma arvan, et sellega võime selle debati kokku võtta. Ja ma arvan, et ei ole ka teil seda vaja. Ma ütlen veel kord, ma saan väga selgelt aru, miks te seda poliitiliselt teete: see on teie leib, jõud.

Ei pea seda küll kuidagi rebima kontekstist välja, et nüüd näidati ühte filmi. Erinevaid filme näidatakse. Ma tõesti loodan, et kogu see poliitiline debatt, mis meil siin kohe järgneb, ei keskendu sellele, et oli üks film, mida näidati. Kuulge! See ei ole seda väärt, et siin debatti pidada. Keskenduks palju olulisemale, meil on riigikaitses kordades olulisemaid teemasid. Aitäh! Aitäh! Martin Helme, protseduuriline küsimus, palun! On küll protseduuriline küsimus. Ma mõtlesin korra, kumbapidi teha, kas küsida vastajalt või küsida juhatajalt, aga ka Hanno Pevkur on ikkagi Riigikogu töös kaua olnud ja juhataja olnud. Arupärimise formaat ikkagi on selline, et meil on küsimused. Meil oli 15 küsimust ja ma ei saanud ühelegi küsimusele praegu ühtegi vastust. Kuidas me läheme nüüd lisaküsimuste juurde, kui esimestelegi küsimustele ei ole vastatud? Aitäh, Aitäh, auväärt küsija! Kuidas ma nüüd siis reageerin ja mismoodi ma vastan? Loomulikult, kodu‑ ja töökorra seadusest tulenevalt peab arupäritav vastama küsimustele. Vastamise formaat on ministritel ja arupäritavatel alati erinev olnud: kes võtab küsimus küsimuse haaval, kes püüab üldistada kokkuvõtte. Eks igaüks vastavalt parimale äranägemisele ja oma võimetele selle vastuse koostab. Nii ka Nii ka praegu. Küsimustega on võimalik nüüd voor uuesti avada ja ministril on võimalus oma vastuseid täiendada. Lähemegi küsimuste juurde. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Selles filmis on romantiseeritud lisaks meestevahelisele homosuhtele ka Nõukogude armeed ja Nõukogude armee sümboolika on selles filmis selgelt ja väga tugevalt visuaalselt esindatud. Praegusel ajal me oleme väga selgelt adresseerinud ka riigi tasemel, et Nõukogude armee sümbolid ja Nõukogude sümboolika ei ole avalikus ruumis asjakohased ja sobivad. Kuidas sellest aspektist, et

seda, mis filme vaadatakse, ei otsusta kaitseminister. Seda saab äärmisel juhul sealsamas üksuses keegi otsustada, et nii, täna on see film. Aga millised need filmid on? No kuulge, me ei hakka mingit tsensuuri tegema, et ühte filmi võib näidata ja teist filmi ei või näidata. Tegelikult ka! Martin Helme, palun!

siis võib-olla oleks üks küsimus siit saalist olnud teistsugune või oleks küsimusi vähem. Ja 18. augustil sel aastal ikka Ukraina sõda juba käis. Ei ole mõtet rääkida sellest, kuidas on käidud ühiselt trennis või kuidas tegeletakse tervisliku toitumisega. See konkreetselt tõepoolest teenib Eesti Kaitseväe tugevdamist, kui meil sõdurid on tugevad ja terved. Ei ole mõtet rääkida sellest, et sõjafilme on ka sõjaväes vaadatud. Sellel on konkreetne arusaadav põhjendus, miks ajateenijad sõjafilme peaksid vaatama või vaatavad. ma vaidlen vastu. Meieni on jõudnud selgelt ajateenijate väide, et see oli kohustuslik. Ja see on probleem ja seda probleemi peab kaitseminister kontrollima. Aitäh, hea spiiker! Loen siis uuesti ette: "Filmi vaatamine ei olnud kellelegi kohustuslik. Kõik, kes tundsid, et see film neile ei sobi, võisid ära minna." See on info, mis mulle on antud. Martin, ma ei oska sulle [rohkem öelda]. Ma ei käinud seal kohapeal, eks ju, selles üksuses küsimas: "Kuulge, kes andis käsu?" Minister ei tee seda. Sa tead ise väga hästi, sa oled ka minister olnud. Selles mõttes ära nüüd ülehinda ega alahinda sedasama üksust. Ja tõepoolest, ma olen üsna veendunud selles, et ei ole sellist asja, et ajateenijad [pakuvad], et vaatame vabal ajal seda filmi, ja siis toimub mingisugune hirmus arutelu ja debatt ja kooskõlastamine, millist filmi vaadatakse. No ei ole! Sa mõistad seda ise väga hästi. Aitäh!

Mina viitan praegu sellele, et meil on perekonnaseaduses mitmenaisepidamine keelatud. Samas me kõik räägime ju tegelikult igapäevaselt kärgperedest.

Ükskõik, kas neist keegi ühel päeval tahab istuda siin saalis või tahab midagi muud teha – lai silmaring on alati eelduseks paremate otsuste tegemisel. Nii et seetõttu ma arvan, et iga tegevus, mis aitab inimestel silmaringi laiendada ja lõpuks ise otsuse teha, kas ta tahab ühte või teist asja, on igati normaalne. Ja ma arvan, et see on ka igati liberaalne lähenemine, et inimene peab saama ise oma otsused teha.

andis meile puldis väga värvika kehakeelega andis mõista, et tema ei pea ministrina küll käima ja küsima, kes andis [mingi] korralduse. Aga kui meie Riigikogu liikmetena oleme seda küsinud, siis äkki ta ikkagi peaks minema ja küsima, et anda meile see vastus? Aitäh! See ei olnud protseduuriline küsimus, kas minister peab minema või mitte. Ning meie kodu‑ ja töökord jätab avara võimaluse küsimustele vastamiseks ja arupärimistele vastamiseks. Kõik, kes vastavad siit puldist, nii nagu ma ütlesin, saavad vastata oma parima äranägemise järgi. Hea praktika on küll see, et püütakse ikka teemas püsida ja küsimusele vastata. Aga lähme edasi. Alar Laneman, palun!

Kaitseväeteenistus ei katke selleks ajaks, kui neil on filmi vaatamine. Ja isegi kui neile on seal antud suhteliselt paindlikud võimalused kultuuriliseks ajasisustuseks, siis kogu aeg, mis noor

Kas siin ei peaks olema mingi mõttekoht, et vaadata üle, kuidas see asi Kaitseväes käib? Järgmisena tuuakse, noh, ma ei tea, võib-olla natuke veelgi romantilisem armastusfilm ja nii edasi

ja see otsustatakse üksusesiseselt kollektiivselt. Kollektiivselt otsustatakse. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Loomulikult ei ole kaitseministri asi otsustada ja määrata, mis filme vaadatakse. Kogu probleem on ju tegelikult selles, et väidetavalt oli see vaatamine sunduslik. Ajateenijatel ei olnud valikut, kas vaadata või mitte, kuigi teie kinnitasite, et see oli vabatahtlik, et nii olla teile öeldud. Aga ma nüüd küsingi: mis alusel te seda väidate, et see oli vabatahtlik? Meie toetume ajateenijate ütlustele. Kas teie vestlesite nende ülemaga?

Aitäh! Ma saan toetuda oma heade kolleegide ettevalmistatud materjalile Kaitseministeeriumis. Nad andsid mulle teada, et see oli vabatahtlik ja kõigil oli võimalik sealt ära minna. Ega mul rohkem midagi ei olegi öelda. Teil on see väide, minul on see informatsioon, mis mulle ministeeriumist on öeldud. Sellele peame täna tuginema. Aitäh! Ma saan

amelevad. Ja nii oligi. Aga küsimus, millele te ei vastanud: kas Kaitsevägi on korraldanud ajateenijatele ka heteroerootiliste filmide vaatamist kohustuslikus korras ja kui jah, siis nimetage palun need filmid ning millistes väeosades see toimus ja mis ajal? Lihtne küsimus. Ja ma arvan, et lihtne on ka vastata. Aitäh! Me ei pea arvestust filmide üle, mida näidatakse. Tegelikult ka me ei pea! No kujutage nüüd ette, mis asja me teeme! Mida me arutame?! Et me hakkame pidama riiklikku arvestust selle üle, milliseid filme näidatakse Kaitseväe üksustes? Nalja teete?! Kui me võtame suure osa filmidest, siis seal on, nagu te ütlesite, heteroerootilisi kaadreid ka. Või lihtsalt inimesed on armunud, inimeste vahel on armastus. Seda on väga suures osas filmides. See on üks osa filmižanrist, et filmi stsenaariumisse pikitakse ka väike armastuslugu. Ikka selle jaoks, et inimestele film rohkem meeldiks.Nii

Aga palun saage aru, et ei hakka kaitseminister ega ei hakka Kaitseväe juhataja ette ütlema seda, milliseid filme vaadatakse,

on igati loomulik. Mul ei ole midagi selle vastu, et inimesed filme vaatavad ja sellega ka oma silmaringi laiendavad. Aga ma ei pea õigeks, et Riigikogu suur saal peab arutama oludes, kus inimesed

Helle-Moonika Helme, protseduuriline küsimus, palun! Jaa, aitäh! Ma kuulsin siin väga emotsionaalset, kuidas ma ütlen, emotsionaalset väljaütlemist ministri suust, et me ei peaks mingeid teemasid käsitlema siin Riigikogu saalis ajal, kui inimesed Ukrainas surevad. Võib-olla me ei tohiks siin siis üldse mingeid teemasid käsitleda. Millised need teemad siis on, mida me kodu- ja töökorra kohaselt tohime või ei tohi [käsitleda]? Ja kas see on nagu ministrite määrata, valitsuse liikmete määrata, milliseid teemasid me siin Riigikogu saalis tohime käsitleda ajal, kui Ukrainas inimesed surevad? Jaa, Aitäh! Emotsioonid kuuluvad ka poliitika ja sealhulgas Riigikogu liikmete töö hulka. Aga ministrid, valitsuse liikmed ei määra siiski teemasid ja Riigikogu päevakava ja töökorda. Seda reguleerivad teised seadused, eelkõige Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus.Tundub, seadus. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ministrile ja läheme läbirääkimiste juurde. Martin Helme, palun!

olen muidugi väga nördinud selle pärast, et sisuliselt arupärimisele ei vastatud. Meil oli 15 väga konkreetset küsimust – nii selle kohta, kes langetas otsuse, kuidas need otsused sünnivad, kuidas see mõjub moraalile, kuidas sellel on põhjalikumad tagajärjed meie kaitsevõime tugevdamisele, sellele, mismoodi inimeste süümega asjad on. Ja mitte midagi ei vastatud.Ma mõistan, et, ütleme otse välja, ei homopropaganda ega kogu LGBTQ-, kogu see transsoolisuse hullunud õõvastav ideoloogia ei ole Eesti ühiskonnas populaarne. Nii väga kui Reformierakond ka tahab ennast liberaalse erakonnana reklaamida, ta loomulikult tahaks seda kõike teha niimoodi, et avalikkus ei tea, kuidas nad dekadentsi edendavad, kuidas nad moraali lammutavad ja kuidas nad väärtushoiakuid Eestis lõhuvad.Aga see on kogu asja iva, kogu selle arupärimise põhiiva ja kogu see põhjus, miks me oleme ärritatud ja miks need ajateenijad olid ärritatud, nende ajateenijate vanemad olid ärritatud. Küsimus on selles, et see on sügavalt ebamoraalne ja ebanormaalne, kui meie kohustuslikus korras ajateenistusse kutsutud noored poisid pannakse vaatama homopropagandat.Sealt tuleb terve rida probleeme. Esimene probleem on see, et kas siis tõesti midagi muud, midagi paremat ei olegi. Tuleb välja, et näe, aeg-ajalt näidatakse täiesti normaalseid filme, "Apteeker Melchior" ja "1944", ja kellelgi ei teki sellest probleemi. Sõjaväelastele, ajateenijatele näidatakse seda, missugused nägid välja Eestis minevikus peetud sõjad või missugune on Eesti ajalooline pärand – täiesti arusaadav. Neis ei ole ühiskonnas teravat polemiseerimist tekitavaid teemasid sees. Aga siin oli ühiskonnas teravat polemiseerimist tekitavad teemad sees.Ma

Loomulikult üks film ei tee. Küsimus on selles, milliseid väärtuseid edendab Eesti Kaitsevägi, millised väärtused on laiemalt Eestis, milliseid väärtusi Eesti riik kas need on pereväärtused, kas need on laste kasvatamist ja laste moraalset palet ja noorte inimeste moraalset palet tugevdavad väärtused või on see jälk dekadents, mida riik oma masinavärgiga, oma sunniaparaadiga meile peale surub.Me teame, missugust teed läheb Reformierakond, missugust teed läheb meie liberaalne front. Ongi jälk dekadents. Ja kui nüüd siin lõpus hüütakse, et aga Ukrainas inimesed surevad ... Kui meil peaks tekkima olukord, et Eestit on vaja kaitsta, ja siis meil on olemas enne seda teadmine, et tegelikult, kui sa saadad oma poja Kaitseväkke, siis talle hakatakse seal mingisuguseid jälke homofilme näitama, siis äkki ta ikkagi ei lähe sinna sõjaväkke, sest see on tema maailmavaatega, tema süümega vastuolus. See on vastuolus tema vanemate ja perekonna hoiakutega, see on vastuolus poole ... või mitte poole, vaid kahe kolmandiku ühiskonna hoiakutega. See on ju tegelikult kaitsevõime õõnestamine, see on Kaitseväe moraali õõnestamine, millega tegeletakse.Ja viilida siin kõrvale [väitega], et kaitseminister ei tegele selliste asjadega – loomulikult ma tean, et kaitseminister ei tegele selliste asjadega. Ei peakski tegelema, vähemalt normaalses riigis kindlasti mitte. Aga kui probleem on tekkinud ja Riigikogu saadikud aru pärivad, siis võiks natuke rohkem vaeva näha, kui lasta nõunikel ette kirjutada, et minule teadaolevalt ei olnud sunniviisiline.Siin on terve arsenal asju, mida saab teha kaitseminister, alates distsiplinaaruurimise alustamisest ja lõpetades sellega, et ta tirib kõik alates selle väeosa juhtidest ja Kaitseväe juhatusest enda kabinetti ja teeb neile selgeks, et niisugused asjad ei lähe, seda ei tohi teha rohkem. Minugi poolest võiks neilt palga ära võtta paariks kuuks sellise rumaluse eest või sellise sigaduse eest. See ei ole rumalus! Pange tähele, see ei ole rumalus! See on see, mille kohta meile Taimar Peterkop ütles "nügimine". Meie ühiskonda nügitakse perverssuste poole, väärtushoiakute ümberkujundamise poole, kõige ilusa, hea ja ülla lörtsimise poole. Vot seda tegi kõik see.Ma see.Ma saan aru, et liberaal ei saa sellest aru, aga meie saame sellest aru ja me ei lase sellel juhtuda niimoodi, et ah, kuule, lükkame vaiba alla, ärme räägime sellest. Ei! Ei saa, sest see lõhub meie ühiskonda, lõhub meie kaitsevõimet. Aitäh! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun!

Sellepärast et meie ajateenistusse tulevad noored on tegelikult eluks äärmiselt erineva ettevalmistusega. Meil on materjali: 13 seeriat "Tuulepealset maad",

Mina olen suur filmihuviline alates sellest, kui ma läksin noorte režissööride kursustele, mis kestsid kaks aastat ja olid minu jaoks silmi avardavad. Kui ma võtaksin näiteks Pier Paolo Pasolini,

ning teisele poole ma paneksin võib-olla hea absurdi "Kodanluse diskreetne võlu", kus igas stseenis saabus üks ohvitser, kes tahtis rääkida enda unenäost. Ma mäletan, et kui ma viibisin kõrgematel riigikaitsekursustel, siis me vaatasime filmi "Silmad taevas", mida ka televiisoris on näidatud, aga te teate, et meie tänapäeva noored väga televiisorit ei vaata.

"[127] tundi", kus üks mägironija jäi jalgupidi kivide vahele ja kuidas ta need tunnid üle elas, kuidas ta iseendal jala amputeeris.

– võib-olla kaasajal võib sedagi nimetada dedovštšinaks –, siis oleks võib-olla ajateenijad sellest saanud hoopis midagi muud. Aga ma ütlen, et kõik see peaks olema kantud ikkagi sellest, et oleks parlanksis.

minister viib ellu erakonna poliitilist tahet ja iga erakond [otsustab], mil moel ta oma poliitilist tahet ellu viib. Isamaa Erakond näeb seda, et me peaksime rohkem rõhuma isamaalisele kasvatusele ja miks mitte näidata kas või näiteks "Ühtset Eesti suurkogu",

oi kui palju. Ma ei vaadanud neid Nõukogude filme, mis olid sellest, et pärast sõda läks üks sõjamees kuskile sovhoosi või kolhoosi komsorgiks. See tundus mulle äärmiselt igav. Aga mul avanesid silmad siis, kui mulle räägiti, et see see sõjamees oli ainukene mees selles sovhoosis. Eelmised noored mehed, kes [külas] olid, sooritasid enesetapu. Tahes-tahtmata

Nendest teemadest avalikult rääkides me võib-olla kasvataksime isamaalisi mehi rohkem. Me teame, et Eestis olukord nii hull ei ole. Seega, valik on äärmiselt suur,

Aitäh! Rohkem läbrääkimiste soovi ei ole. Kas minister ei soovi lõppsõna? Seega on ka see arupärimine meil läbi ja päevakorrapunktid läbitud. On jäänud veel vaba mikrofon. Kõigil soovijail on võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Peeter Ernits, palun!

ja mingi kolmekümnendates mees – prillidega, soliidne – palus pildistada teda vene kuplitega kiriku ees. Ma tulin talle vastu. Siis ta ütles, et kas saaks pildistada ka selle maja ees. Palun väga! Pildistasin. Me rääkisime inglise keeles. Aga kuidagi aktsent oli tal ja ma küsisin, kust ta pärit on.

keelanud Vene turistide ja Vene kodanike sissevoolu. Hulk aega rääkisime. Ja vaene mehike, viisaka väljanägemisega, kusagil ta võib-olla jalutab praegugi meie parlamendi ees siin ja mõtleb, mida teha. Igal juhul Tveri ja oma töökohale tagasi ta ei lähe. Naine ja ämm ja kõik ütlesid: "Igor, kao siit nii kaugele kui võimalik!" Aga see selleks. Mida ma tahan öelda: viimastel nädalatel on vene keel muutunud Tallinnas palju levinumaks kui enne. Ja mitte ainult [tavaline] vene keel, vaid teatud kerge aktsendiga, mis ei ole see päris kohalike vene keel. Nüüd teine juhtum, mida ma kirjeldan. Neli Ukraina naist, madalamad kui muru, sõidavad bussis ja üks hakkab telefonis rääkima kellegagi. Ja see keegi hakkab soovitama, mida teha. Selleks et ülejäänud kolm naist ka kuuleks, pani ta valjuhääldi peale. Ja mida see

Võ imejete pravo trebovat!" Tõlkes: nad peavad, nad on kohustatud ja teil on õigus nõuda. Selle peale Ukraina naised ajasid selja sirgu ja ütlesid: "Nam dolžnõ! Oni objazanõ! Mõ imejem pravo trebovat!" Väike asi selline. Ja siis lugesin ma hiljuti Ungari välisministri Péter Szijjártó, kui ma õigesti ütlesin, tema ütlemist: "Ungari võimud ei taha panna ungarlasi maksma konflikti eest Ukrainas, millega meil mingit pistmist pole." Ukraina on Ungari naaberriik. on ungarlasi 92,3%. Ja Ungari ajab natuke teist poliitikat kui meie. Ükskõik, Ükskõik, mida meil Ungari ja Ungari juhtide kohta praegu öeldakse, aga mulle tundub, et nad tegutsevad oma riigi ja oma rahva huvides, olles samal ajal ka Ukraina naaberriik. Ja ma arvan, et ka meie peaksime rohkem mõtlema eelkõige oma rahvale, mitte mingile mingile kaugele sõjale, rääkides seejuures, et see on meie sõda. Meie sõda on siis, kui Eestile kallale tungitakse. Aitäh! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Ja head saadikud, kes te loete stenogrammi või vaatate YouTube'ist meie vaba mikrofoni! Kord juba olen võtnud endale ülesande seista selle maja töötajate, teenistujate eest ja südikalt lähen ma lõpuni sinnamaani,

See summa muutus pisemaks ja äärmiselt nördima panev oli see, et öeldi, et 5% palgatõusuks peaks olema piisavalt väärikas. 2014. aastal oli viimati, kui Riigikogu teenistujatel palk tõusis. See on kaheksa aastat tagasi. Kaheksa aasta peale 5% palgatõusu! See ei lähe teps mitte! Nüüd, ma ei tea, ei ole olnud mina koalitsioonikõnelustel, aga olen asjast nii aru saanud, et Riigikogule on vabad käed jäetud selles küsimuses. Seega ma kutsun enda töökaaslasi, kes te osalete Riigikogu Riigikogu rahanduskomisjonis, võtke see enda südameasjaks üle erakondade, üle selle suure saali. Tehkem seda, et need inimesed, kes meie igapäevatööd aitavad korraldada, tehes meie elu kordades lihtsamaks, kes teevad meie eest selle musta töö siin seadusloomes ära – tehkem seda, et nende palk oleks pärast kaheksat aastat vääriliselt tõstetud mingilgi määral! Me ei räägi praegu nendest kümnetest ja kümnetest miljonitest, mida me kergekäeliselt sinna ja tänna heidame, see number on kordades väiksem. Ma arvan, et see ei käi mitte kellelegi üle jõu. Kui mitte miski teid ei motiveeri seda sammu tegema, siis ma annan teile ühe motivaatori. Kui juhtubki nii, et Riigikogu tõstab selle numbri normaalsele kõrgusele, tuleb kogu feim mulle. Seda te ju, loomulikult, head töökaaslased ei taha. Ehk siis ma loodan, et kadedus motiveerib teid vääriliselt võitlema Riigikogu teenistujate palga eest, sest muidu Kruusimäe võtab kogu feimi ära. Punktid vedelevad maas, nagu öeldakse poliitikas, ole ainult hea ja võta üles. Aja selg sirgu, nõuta rahanduskomisjonis Riigikogu teenistujatele väärilist palka! Nii lihtne see ongi. Elagu Eesti! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Seega on istung lõppenud. Aitäh! Kohtumiseni homme!